Nastavljamo s radom. - Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskog sabora Predlagatelj odluke Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Prijedlog akta primili ste na klupe. Kod donošenja ove odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, dakle to su članci 144. do 150. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu i područnu regionalnu samoupravu, Odbor za pravosuđe, Odbor za obitelj, mladež i šport. Izvješće ste primili na sjednici. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici u Hrvatskom saboru. Dozvolite ukratko neke naglaske vezane za promjenu Poslovnika Hrvatskog sabora. Najprije, da kažem da je Poslovnik Hrvatskog sabora propisnik sui generis, svoje vrste, mogao bih reći zakon za parlamentarne članove i svi koji u Sabor ulaze s namjerom da zastupaju svoje interese politike, za njih je to zakon. Zašto je sui generis? Poslovnik Hrvatskog sabora donosi se izravno na temelju odredaba Ustava Republike Hrvatske, između Poslovnika i Ustava nema još jedne stepenice zakona. Temelji se na odredbi članka 2. i članka 80. Ustava Republike Hrvatske, sadašnji Poslovnik Hrvatskog sabora donesen je 2000. godine, a od tada je mijenjan značajan broj puta iz razloga usklađivanja sa organizacijom i načinom rada u Hrvatskom saboru, tehnološkim izmjenama u pomagalima u Hrvatskom saboru i radi usklađivanja sa Zakonima koji uređuju državnu upravu. Ovu sada inicijativu za izmjenu Poslovnika Hrvatskog sabora usuglasili su su predsjedništvu Hrvatskog sabora 10. i 17. travnja ove godine kao inicijativu tog predsjedništva. Dakle, predsjedništvo je svoju inicijativu uputilo nadležnom radnom tijelu Hrvatskog sabora to je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji je tu inicijativu prihvatilo i utvrdilo nacrt odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskog sabora. Što se želi postići predloženim izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskog sabora? Želimo povećati demokratičnost raspravljanja, zastupanja politika i politike bilo klubova, bilo pojedinaca zastupnika u Hrvatskom saboru. Želimo propisom odredbama Poslovnika Hrvatskog sabora, koliko je to moguće, spriječiti zloupotrebu instituta, poslovničkih instituta ili trikova koji se koriste kako bi se sugovornika ili zastupnika određene politike i politika diskreditiralo ili njegove politike ili njega samog. Pitanja koja možemo podijeliti u tri skupine, koja se uređuju izmjenama i dopunama Odluke o Poslovniku Hrvatskog sabora uvjetovana su novim ustrojem državne uprave, uvedenim Zakonom o djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, Zakonom o sustavu državne uprave. Tako sukladno novom ustroju, novim rješenjima predložili smo izmjene naziva i određenih nadležnosti pojedinih radnih tijela, ukidamo, predlažemo ukidanje Odbora za razvoj i obnovu čiju bi nadležnost, odnosno djelokrug preuzeo Odbor za gospodarstvo i Odbor za regionalni razvoj, fondove i fondove Europske unije. Drugu skupinu koja je također jednim dijelom vezana na djelokrug radnih tijela posljedica je kako izmjene hrvatskog zakonodavstva u proteklom periodu tako i promjene Ustava Republike Hrvatske, zadnje novele, novele Ustava iz 2010. godine. Kako nastupom spomenutih činjenica neka radna tijela izgubila su dio nadležnosti i dio djelokruga, a neka posebnim zakonima dobila nove nadležnosti i novi djelokrug iz razloga pravne sigurnosti. Predlaže se usklađivanje tih odredaba zakona, odnosno odredaba Poslovnika sa zakonima. Promjenom Ustava Republike Hrvatske, zadnjom novelom iz 2010. godine izmijenjen je način donošenja pojedinih akata zakona ili drugih akata u pogledu potrebne većine za njihovo donošenje i sa predloženim izmjenama i dopunama Poslovnika želimo uskladiti poslovničke odredbe sa tim promjenama. Kao primjer navest ću izmjene vezano za donošenje Državnog proračuna u Hrvatskom saboru ili izbor sudaca Ustavnog suda u Hrvatskom parlamentu. Treću skupinu pitanja čine izmjene i dopune odredaba vezanih uz konstituirajuću sjednicu Hrvatskog sabora, odnosno sam sam zakonodavni postupak, te posebne postupke vezane uz prava i dužnosti zastupnika čija je provedba djelom zbog svoje neusklađenosti s pravnim sustavom, djelom zbog zloupotrebe prava otežana u praksi ili je rezultirala raspravom o samoj promjeni tih odredaba čime se tema rasprave na plenarnoj sjednici ostala skoro nevažna. Unutar treće skupine izmjene i dopuna Poslovnika Hrvatskog sabora treba posebno izdvojiti dva poslovnička instituta i to ispravak netočnog navoda i povredu Poslovnika. Iako Iako su ti instituti uvedeni iz razloga dinamičnosti rasprave na samoj plenarnoj sjednici u praksi su, to potvrđuje provjera prakse, najčešće služeni kao produžena replika u Hrvatskom parlamentu, a institut replike. Dakle, stoga je odlukom predlaže ukinuti institut ispravka netočnog navoda, a institut replike proširiti na način da zastupnici mogu replicirati predstavniku Vlade, te predstavniku kluba zastupnika što do sada nije bio običaj niti je moguće poslovnički. Također se predlaže onemogućiti često prekidanje sjednica putem zloupotrebe instituta povrede Poslovnika na način da se rasprava o povredi Poslovnika provodi na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, a ako je inicijativu, odnosno najavu povrede Poslovnika predsjedatelj odbio. Ako je usvojio time je problem riješen. ili nekome drugom, zastupnici ili nekome drugome da se obrati nadležnom radnom tijelu Sabora. Ukoliko bi izostala pisana i obrazloženi prijedlog za povredu Poslovnika koju je zastupnik najavio gubio bi određenu mogućnost da to ponovno napravi bez obraćanja nadležnom radnom tijelu. Time bismo institut povrede Poslovnika uozbiljili i smatramo da je to zaista ozbiljan problem ukoliko se krši Poslovnik Hrvatskog sabora. Što se tiče ukidanja ispravka netočnog navoda iskustvo odnosno statistički pogled na korištenje tog instituta u Hrvatskom saboru pokazuje da je u ogromnom postotku. To je naravno subjektivna ocjena nas u stručnoj službi skoro 98% slučajeva institut, poslovnički institut ispravka netočnog navoda nije bio ispravak netočnog navoda nego je to bila replika ili što je još gore ispravak netočnog navoda nije bio uopće ispravak nikakvog navoda, nego negiranje rasprave dotičnog ili kolege ili kluba. Potrebno je napomenuti da je inicijativa za izmjenu Poslovnika Hrvatskog sabora izazvala značajnu pozornost kako kako klubova zastupnika pojedinih zastupnika samih u Hrvatskom saboru, bilo nezavisnih ili članova određenih klubova, kako zainteresirane hrvatske javnosti Udruga civilnog društva. Sve te sugestije, prijedlozi i izmjene za dopunu Statuta od prvog do drugog čitanja ove odluke o izmjeni i dopuni Statuta bit će razmotrene u okviru procedure, tj. u Odboru za Ustav, za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Što se tiče izmjene i dopune Statuta koja nas očekuje, dakle ovo je tek prva faza. Želim samo naglasiti da nas do ulaska u Europsku uniju, do punopravnog članstva u Europskoj uniji očekuje još jedna značajnija i obimnija izmjena Poslovnika Hrvatskog sabora. Ona je vezana za Zakon o odnosima Sabora i Vlade kad je Hrvatska punopravna članica usvojio kroz taj zakon Hrvatski sabor značajno utjecati i na uređenje poslovničkih odredbi i poslovničkih mogućnosti vezano za Hrvatski parlament

Poslovnik i poslovničke odredbe ne mogu nikako uskratiti pravo govora niti pravo zloupotrebe govora. To nije ambicija ni ovih izmjena. Međutim, Poslovnik i poslovničke odredbe moraju omogućiti svim onima koji u Hrvatskom saboru zastupaju politiku i politike bilo da su predstavnici Vlade, Udruga civilnog društva, klubova, pojedinaca, zastupnika omogućiti da svoju politiku mogu bez opstrukcije i diskvalifikacije iznijeti pred hrvatsku javnost. Dobra namjera i dobra volja zastupnika i demokratski sud hrvatske javnosti i hrvatskog biračkog tijela uz poslovničke odredbe koje nudimo kao izmjenu i dopunu Poslovnika nadamo se da će osigurati demokratsku atmosferu u Hrvatskom saboru, koja će omogućiti i građanima to posebno naglašavam da jasno mogu razabrati tko kakvu politiku zastupa, koje interese brani i od koga traži povjerenje. osigurati ciljeve koje smo postavili i omogućiti građanima da se lakše snalaze u zastupanju politika koje se čuju u Hrvatskom saboru. I još nešto želim naglasiti, jer smatram to važnim. Prema prijedlogu izmjena i dopuna sadašnjeg Poslovnika Hrvatskom saboru se nudi da svi oni koji imaju pravo i mogućnost govoriti i zastupati interese i politike u Hrvatskom saboru dobiju istu poslovničku mogućnost, isti poslovnički demokratski institut da repliciraju i odgovaraju na repliku što smatramo značajnom demokratizacijom rasprave u Hrvatskom parlamentu. Do drugog čitanja nadam se da će i zastupnici i klubovi u Hrvatskom saboru odgovorno prema sebi i prema hrvatskoj javnosti pokušati poboljšati tekst odredbe pa i samu raspravu i zastupanje svojih ideja u Hrvatskom parlamentu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, to je taj institut koji se i dalje koristi. Prvi se javio da bi ga koristio gospodin zastupnik Stjepan Milinković, pa izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa ne pada mi na pamet da se sučeljavam po ovom pitanju sa gospodinom Lekom, ali želim reći da je netočno rekao da će ovaj Poslovnik povećati demokratičnost rasprave u Hrvatskom saboru. To je netočno. Pa evo meni se uzima glavni alat koji ja znam i s kojim se znam služiti. Ja nisam od onih koji znam reći da je 25% PDV dobar, da je povećanje cijene plina dobro, ja imam svoj način i kažem vrlo jednostavno

I gospodin zastupnik Josip Đakić ispravak netočnog navoda. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa naime netočan je navod kolege Leke potpredsjednika Hrvatskog sabora gdje je ustvrdio da se želi postići demokratičnost zastupanja politika i politike te spriječiti zlouporaba i diskreditacija i predstavnika predlagatelja kao i zastupnika u Hrvatskom saboru. Ne, to apsolutno nije točno. Želite zatvoriti usta oporbi, nama zastupnicima koji reagiramo pravovremeno na ono što nije točno u izlaganju, da li vas kolega zastupnica i zastupnika ili predlagatelja Vlade. jedino oruđe i alat s kojim se znamo služiti i ovakvim ostavljanjem replika omogućavate da dvostruko odgovarate na ono što mi zastupnici iz oporbe vama govorimo. Stoga nikako se ne mogu složiti da želite postići demokratičnost i pravednost. Hvala. O tome će sigurno biti riječi kasnije. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.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 predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Odbor za lokalnu, područnu (regionalnu) samoupravu dana 16. svibnja 2012. godine proveo je raspravu o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskog sabora i u raspravi članova odbora posebno je naglašeno da podržavaju predloženu izmjenu Poslovnika Hrvatskoga sabora kojim se briše institut ispravka netočnog navoda. A istaknuli su da je do drugog čitanja potrebno određene odredbe ovog prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika doraditi i proširiti osobito odredbu o povredu Poslovnika i načinu gubljenje prava zastupnika na podnošenje zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika. nakon provedene rasprave Odbor za lokalnu, područnu samoupravu je većinom glasova 6 glasova za, 1 suzdržan odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak: "1. Prihvaća se prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskog sabora. 2. Sve primjedbe, prijedloge i mišljenja iznijeta u raspravi uputit će se predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga odluke". Hvala lijepa. Hvala. Želi li od odbora koji su raspravljali ovu temu također netko uzeti riječ? Ne. Onda prelazimo na raspravu po klubovima. Gospodine zastupniče Damir Kajin u ime kluba IDS-a imate riječ. Izvolite. Hvala vama. u prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskog sabora između ostalog mijenja se člankom 5. i članak 23. stavak 2. našega Poslovnika koji između ostalog govori i o imunitetu. Imunitet zastupnika reguliran je Ustavom znači člankom 75. i našim Poslovnikom. I članak 75. stavak 2. kaže: "da zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasanje u Saboru". Našim Poslovnikom člankom 23. koji nosi naslov zastupnički imunitet, kaže se "zastupnik ima imunitet od dana konstituiranja Sabora do prestanka zastupničkog mandata" i onda se dalje navodi što to zapravo imunitet imunitet znači. Međutim gdje je problem? I Ustav i naš Poslovnik govore o kaznenoj odgovornosti. Nažalost, kako neki sudovi u RH tumači ne govori naš Poslovnik, Ustav i u građanskopravnoj odgovornosti. I onda imamo de facto situaciju da vas svatko može u ovoj državi tužiti za izgovorenu riječ ili za izraženo mišljenje za ovom govornicom. Znači zbog klevete, zbog uvrede ne mogu vam skinuti imunitet, ne, ako vas netko "kazneno" goni ali možete jednostavno doći u situaciju da zbog građanskopravne odgovornosti nađete se u jednoj krajnje nezahvalnoj situaciji. I da se to meni nije dogodilo ja jednostavno u to ne bih vjerovao. Ovdje se svakome u ovome Domu skidao imunitet kada je npr. Državno odvjetništvo po službenoj dužnosti to zatražilo. I to apsolutno nije sporno i tome se niko od nas nikada nije protivio. I kada god se to tražilo svi smo manje-više jednoglasno za za takve zahtjeve i glasali. Sporno je nešto drugo, npr. mi svaki dan dobivamo čitav niz izvješća, ne znam sada da ne razmišljam koja, npr. o HNB-u ili nekoj drugoj banci ili bankarskom ustroju, pa recimo šta ja znam s pravom netko spomene neku banku i ona vas sada može tužiti za naknadu štete bez da traži skidanje imuniteta i vi se de facto odmah u toj situaciji pojavljujete pred sudom i proces počinje. To se meni dogodilo u kontekstu izvješća o poslovanju HRT-a. ja sam otprilike rekao ili izrazio mišljenje ovdje za ovom govornicom, da se gotovo svaka emisija na HRT-i može kupiti, rekoh gotovo svaka. Ja sam čak uvjeren da nisam vis a vis toga pretjerao, dovoljno je čitati samo istupe nekih djelatnika na HRT-i od Silvije Luks pa nadalje. E sada nakon toga mene toga mene HRT-a tuži za naknadu štete, traže 110 tisuća kuna. Do sada sam je potrošio svojih 15 tisuća kuna u ovih tri godine procesa vis a vis parničnog troška. Zatezna kamata sa 110 tisuća kuna već se popela na 50 tisuća kuna ili ne znam koliko. Jednom rječju, zbog rečenice da se na Hrvatskoj Radioteleviziji može kupiti gotovo svaka emisija Hrvatska radiotelevizija na današnji dan od mene potražuje nekih 200 tisuća kuna. Hrvatska radiotelevizija koja bi trebala biti jedan hram demokracije koju ja bez obzira na sve i dalje doživljavam najboljom hrvatskom televizijom. E sad si ja postavljam pitanje da li bi hrvatski Poslovnik ili da li bi nekog zastupnika u takvom nekom slučaju ili nekom sličnom slučaju trebao štititi imunitet, znači ne samo od kaznenopravne nego i od građansko-pravne odgovornosti. Da ili ne. sad recimo u mom slučaju Sabor, Poslovnik, Ustav, predsjednik Sabora gospodin Šprem, potpredsjednik Leko ili netko drugi mogu meni jamčiti ili bilo kome od vas da možemo slobodno govoriti, da ili ne. Da mogu slobodno nastupati ako treba, vikati, vikati, gestikulirati, polemizirati, psovati, braniti svoje mišljenje, prozivati nekoga za ovom govornicom, da ili ne. Znači ja isključivo govorim o nastupu samo za ovom govornicom, ja ne govorim čak niti o nastupu na ulici, na nekoj političkoj tribini već govorim za ovom govornicom iako mislim da svaki istup zastupnika bi na neki način, pogotovo ako se ne poziva na neku mržnju, rat, slično, trebao biti zaštićen Ustavom, odnosno Poslovnikom jer držim da sloboda govora mora biti naš posao. Kad bi netko od nas tužio novinara to bi sigurno bila katastrofa i je katastrofa tužit neki medij, ali kada medij i to najmoćniji u Hrvatskoj s proračunom od 1,5 milijarde kuna tuži zastupnika e onda zbog politike nezamjeranja nitko o tome evo u ovim okolnostima neće progovarati. I sad ja kažem, ajde lako za 15 tisuća nije to mali novac, ali to je jedna plaća naša, pa ajde lako sa time. Ali ako bude 200 tisuća kuna šta onda, čovjek se može samo objesit za ovom govornicom i ne znam šta drugo napravit. Ne znam šta drugo napravit. Kako da se jednostavno zaštitimo od ovakve zlouporabe tvrdim i Ustava i hrvatskog Poslovnika i duha parlamentarizma u Republici Hrvatskoj. I sad sam ja mišljenja, ne moram biti u pravu, da bi i taj detalj kada ne možemo intervenirati u Ustav trebalo na neki način regulirati našim Poslovnikom, zaustaviti zlouporabu pojedinca ili nekih institucija, jednom rječju zaustaviti njihovu igru sa Parlamentom i parlamentarizmom. Zašto, da se na temelju jednog presedana ne bi sutradan počinila nenadoknadiva šteta, ali ne sada nekome od zastupnika nego parlamentarizmu u Republici Hrvatskoj. Što se tiče drugih odredbi, članak 6. klub zastupnika ima pravo zaposliti jednog službenika itd., to je korektno, ali što to govori, govori da su gospodo zastupnici 'one man band', zastupnici "donose" zakone, zastupnici svojim dizanjem ruku ili stiskanjem onog dugmića jednom rječju determiniraju prilike u Hrvatskoj. Zastupnici bi trebali predvidjeti prilike u Hrvatskoj. Na klub od 3,4,5,6 zastupnika ako se ne varam dolazi jedan tajnik i jedan službenik ili službenica. Svaki referent u ovoj zemlji ima širi dijapazon suradnika, a Sabor donosi zakone. Šta sam pogriješio Vinkoviću? Van Sabora u izbornoj jedinici zastupnik nema niti stol, ljude primamo po kućama, po gostionicama, konobama, oštarijama i to ima svojih prednosti, nije ni to za odbacit uvijek, ali to je naprosto istina. Pogledajte na što liče naši saborski uredi, pa to je sramota i onda netko kaže kakav ti je Parlament takva ti je država. Na što liči ona ulica ispod Vlade, AG Matoša. Kakva ulica netko će reći takva država. Imam dojam da svakoj izvršnoj vlasti u ovoj zemlji odgovara slab Sabor i to nije dobro za Jak Sabor jaka Hrvatska, jak Sabor jaka država, slab Sabor pokorna naprosto Hrvatska. A sve bi se to promijenilo ne političkom alkemijom i ovim novim izbornim zakonodavstvom koje se sad nudi, Hrvatska u pet izbornih jedinica nego kada bi se zastupnike u ovaj Parlament biralo neposredno. Zatim po zastupniku stranka dobiva 350 tisuća kuna. Trebalo bi se jasno uložiti ne samo u financiranje tajništva pojedine stranke već i ureda zastupnika u nekoj lokalnoj jedinici. Mi de facto imamo sjedište van Zagreba, ovdje imamo taj neki stol, ali živite u Splitu, Dubrovniku, Rijeci i to bi trebalo također na neki način regulirati. Ovako stranački birokrati u pravilu imaju pet puta više od zastupnika od kojih oni u pravilu žive. Članak 7., naši tajnici u klubovima, oni su na određeno vrijeme. Svi naši tajnici kao i mi su na tržištu pa nije ni čudo da svi kada im se ponudi prva prilika odmah pobjegnu u ministarstvo. Članak 30.b ja mislim da je korektan, da na radna mjesta u klubove zastupnika osobe se mogu primiti u državnu službu na određeno vrijeme bez prethodne provedbe javnog natječaja odnosno oglasa za prijam u državnu službu. Zašto je korektan, zato da vam netko ne infiltrira nekoga, neke druge političke opcije iako mi ne bi bilo teško funkcionirati sa nikim. Članak 15., ok, dobro je da se ovdje uvodi i ovo malo gospodarstvo, ono je ključ pokretanja Republike Hrvatske jer u ovom trenutku to malo gospodarstvo zapošljava negdje oko 750 tisuća ljudi i ako netko može dobiti u ovom trenutku posao van državne službe može dobiti upravo u tom malom gospodarstvu. Što se tiče replike, odnosno netočnog navoda, ok, ali trebamo isto biti pošteni. Netočni navod je oruđe opozicije i to je jasno. Kako, zakone obrazlažu članovi Vlade, oni imaju pravo na onih 30 minuta uvodnog nastupa pa onda koliko hoće nakon istupa svakog zastupnika po 10 minuta pa imaju opet pravo na završni istup. Krivi navod znači kao oruđe opozicije koristi se u pravilu, to smo radili i u opoziciji i to radi sada opozicija, da bi se neutraliziralo onih 30 minuta izlaganja predstavnika Vlade i to je to. Ako to sad koristimo kao repliku to će gospodo možda trajati unedogled. Ministar će na ispravak pod navodnicima krivog navoda ili replike moći svakom replicirati. To se može pretvoriti ovako u jedan dobar sat uvodnog uvodnog uvjeravanja u neke odnose u zemlji. Možda, ali znam da opet to nije korektno bi bilo moguće na izlaganje ministra da repliku ima predstavnik kluba itd. Ali, neka se o tome jasno razmisli. I o još jednome detalju o kojemu sam govorio i 2000. godine pa sam bio napadnut na pasja kola, ali interesantno u Obzoru - Večernjem listu od 19. svibnja nešto o tome piše i prof. Smerdel, tiče se imuniteta članova Vlade. Da li Vlada, ali dobro to se regulira njihovim Poslovnikom, ima ili da li njima treba taj imunitet ili bi trebali nastupati bez imuniteta. I da citiram, ako imam toliko vremena, ovaj prof. Branka Smerdela koji kaže: "Sloboda govora kao i sve druge slobode i prava nastala je kao zaštita od istinske vlasti koja se prikriva nazivom izvršna". Bitno je, kaže druga Voltaireova izjava, opasno je biti u pravu kad je vlast u krivu. Svima je zajamčena sloboda mišljenja i izražavanja mišljenja. Narodnim se zastupnicima priznaju posebna prava, oni moraju bez straha od progona govoriti u javnim poslovima, zato im demokratski ustavi jamče imunitet neodgovornosti i imunitet nepovredivosti. Vidimo da i ne jamče. Zastupnik ne može biti uhićen niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Parlamenta. Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasanje u Parlamentu. Nema potrebe tako štititi i ministre. Njih zaštićuje moć što je donosi njihov položaj itd., itd. Ja doista predlagače ovih izmjena i dopuna Poslovnika Hrvatskog sabora i vas zastupnike stvarno molim da razmislimo o institutu imuniteta, odnosno da li bi taj imunitet trebao nas štititi od građansko-pravne odgovornosti za izgovorenu riječ za ovom govornicom. Ništa više, ništa manje od toga, a mislim da velika većina zastupnika može prihvatiti takav jedan moj prijedlog. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Ispravio bih uvaženog gospodina Kajina koji je možda rekao i veliku istinu o Hrvatskom saboru. Naime, njegov navod da zastupnici pod navodnicima donose zakone u Hrvatskom saboru očigledno odgovara istini. Jer zakone očigledno donosi bolja šefova, velikih šefova partija, njihovo nasmiješeno lice i vjerojatno ono mišljenje do kojih se često zastupnici kao ljudi kao što je to bilo i u prošlom sazivu Sabora ne slaže se često s vlastitim mišljenjem, ali glasa za takav i takav zakon. U ime kluba Hrvatskih laburista gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite molim vas. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. U ovakvo usvojene izmjene Poslovnika osim usklađivanja sa ustavnim promjenama u političkom smislu dovest će do toga da će Vlada dominirati nad Hrvatskim saborom. Vlada i vladajuća većina, a oporbena pozicija će biti oslabljena u smislu mogućnosti korištenja različitih dosada raspoloživih metoda parlamentarnog nadmudrivanja. I to je istina. Drugo, izražavam veliko neslaganje s procedurom koja je prethodila prije otvaranja ove rasprave u Hrvatskom saboru. Gospodin Leko predstavljajući postupak dosad vođen nije rekao svu istinu. Istina je u tome da jeste Predsjedništvo Hrvatskog sabora iniciralo izmjene i dopune Poslovnika i pozvalo klubove zastupnike da se u tekstu koji je tamo usuglašen očituju i svoja očitovanja dostave Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav što je nekoliko odbora, ali i nekoliko zastupnika učinilo, a sva ta očitovanja članovima Odbora za Ustav nisu bila dana na uvid, uručena ni predana u trenutku kada se na Odboru za Ustav utvrđivao tekst odluke Iz obrazloženja kojeg smo za sjednicu odbora dobili jasno je pisalo da je temeljem poziva Predsjedništva Hrvatskog sabora svoje očitovanje odboru su dostavili klubovi zastupnika Hrvatskih laburista, Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika, zastupnici Branko Vukšić, Ivan Grubišić i Jakša Baloević, Ruža Tomašić, Damir Bajs. I navedeno je još nekoliko organizacija i udruga civilnog društva koje su mimo toga već ranije se obraćale odboru sa različitim prijedlozima oko promjene Poslovnika. Da su ti dokumenti i ta očitovanja članovima odbora dati u prvoj fazi procedure možda bih, ne tvrdim da da, ali možda bi tekst predloženih izmjena i dopuna bio nešto drugačiji. To je što se dosadašnje procedure tiče. Naravno na moje izlaganje nezadovoljstva takvim pristupom su nazvali incidentnim ponašanjem. Incidentno ponašanje je to kada postoje očitovanja, a članovima odbora koji utvrđuju prijedlog odluke nisu dostupna. Nadalje, neću komentirati ono što u prijedlogu odluke piše osim cijele rasprave koja se svodi na pločice koje nekome smetaju. Meni osobno, pokupite sve te pločice koje ste podijelili neće mi nijedna nedostajati, ali većina članova u klubu Drugo, jesmo li spremni otvoriti raspravu i donijeti politički stav i odluku i da u Hrvatskom saboru, po uzoru na Europski parlament, uvedemo sankcije, kažnjavanje zastupnika koji ne dolaze na sjednice, posebice na dan glasanja? Da li smo spremni tu temu otvoriti i uvrstiti u Poslovnik da saborskom zastupniku se plaća umanjuje iks posto za svaki nedolazak na sjednicu, a posebice na sjednicu kada je glasovanje. Ako već ne želi sudjelovati u raspravama, predlaganjima obaveza zastupnika je da dođe na glasanje i svojim glasom utječe na bilo koji način na odluku koja će biti donijeta. Dakle, takva praksa postoji u Europskom parlamentu. Ako se u svemu usklađujemo sa Europom ajmo se uskladiti i s time i u Poslovniku utvrditi novčano sankcioniranje. Ono čega u prijedlogu Poslovnika nema, odnosno izmjena članka 209. koja je predložena po meni nosi, i po nama u klubu Hrvatskih laburista, jedan ogromni rizik. Danas sam čuo dosta čudno obrazloženje predsjednika odbora gospodina Leke. Pozorno sam čitao tekst izmjena i dopuna i ne mogu to prihvatiti. Naime, radi se o povredi Poslovnika, u redu, želi se smanjiti manevarski prostor zloupotrebi pločice povreda Poslovnika. Međutim, ovdje u Saboru događaju se situacije koje nisu puko nadmudrivanje nego gdje doista može doći do povrede Poslovnik, ne namjerom nego iz nesnalaženja ili neznanja u ključnim trenucima. Pa primjerice, članak 203. do 205. Poslovnika kada se utvrđuje dnevni red, članaka 225. pitanje utvrđivanja kvoruma, članak 230. eventualni zahtjev za ponovnim glasanjem o točci koji se već glasanje održalo i ograničenja koja tu postoje. Ako klub zastupnika barem neće imati ovlasti pukuristiti povredu Poslovnika i pokušat predsjedavajućeg koji vodi sjednicom navesti na poštivanje Poslovnika i to se odmah ne usuglasi od strane predsjedavajućeg onda naknadni pravorijek odbora nema nikakvog smisla, nego bi tada trebalo sjednicu prekinuti, u pauzi odmah sazvati odbor i da on donese konačnu odluku. Kakva korist od toga da će Odbor za Ustav, Poslovnik četrnaest dana nakon toga ustanoviti da način utvrđivanja dnevnog reda nije bio po Poslovniku ili da kvorum nije bio utvrđen, ili je bio utvrđen onako kako Poslovnik predviđa ako se radi o bitnoj odluci koja u tom trenutku mora biti jasna. Ili pitanje kojim, kojom kvalificiranom većinom, kojom većinom glasova koji zakon u Saboru moramo usvajati. Nama se sve češće događa da Ustavni sud ukida zakone jer ih nismo usvajali predviđenom većinom, bilo pisano u Ustavu, bilo u našem Poslovniku. Osim, činjenice da je i na prošlom aktualnom prijepodnevu predsjednik Sabora svakom članu Vlade davao četiri minute za odgovor što je u Poslovniku predviđena tek kao mogućnost, dakle ova mogućnost pretvorila se u pravilo bez da je član Vlade zahtijevao u produženje vremena Poslovnikom. Smatramo potrebnim onda u Poslovniku predvidjeti, da ko odgovor ministra traje četiri minute, da zastupnik nakon tog odgovora izraz svoj zadovoljstva, nezadovoljstva ima pravo dvije minute ne jednu minutu. Nadalje, da pravo odgovaranja na zastupnička pitanja ministar ima četiri minute samo ako je to zatražio, ne automatizmom. Jer ne vjerujem da su sva pitanja toliko složena da mu trebaju četiri minute. Nemamo do sad ni reguliranu situaciju kada mandatar predstavlja program Vlade i Vladu. Po sadašnjem Poslovniku kandidate, nikoga se ništa ne može pitati. Zašto ne bi uveli da kandidati, pa i sam mandatar odgovara na pitanja klubova zastupnika, čega se tu plašimo? Program Vlade je dokument, osobnost pojedinog kandidata za člana Vlade je argument, orijentir kojim se zastupnik može služiti prilikom odlučivanja. Dakle, i to predlažemo da bude predmet Poslovnika. na oporbene prijedloge Vlada mora dati mišljenje, piše u našem Poslovniku al ne piše u kojem roku, dvije godine, tri godine, do isteka mandata. I to se u praksi događa da ne davanje mišljenja na prijedlog oporbene Vlada opstruira otvaranje rasprave. Predlažemo da rok u kojem Vlada mora dat očitovanje je trideset da radna tijela te prijedloge moraju razmotriti u roku od petnaest dana od kada su uvršteni u dnevni reda, a da predsjednik Sabora prilikom sazivanja sjednice na prijedlog dnevnog reda mora uvrstiti sve prijedloge koje, prijedloge zakona dobiju unatrag petnaest dana, a ostale dokumente unutar osam dana. To su, naš prijedlog u pola kraći rokovi no što je do sad Poslovnikom predviđeno. Zašto? predviđeno. Zašto? HDZ, njena koalicija do maksimuma je osam godina koristila praksu da oporbeni prijedlozi su čekali da se uvrste u dnevni red u prosjeku godinu i pol, pa još šest mjeseci da Vlada da mišljenje i još četiri mjeseca da radna tijela otvore rasprave daju svoja mišljenja kako bi se stekli uvjeti da se i na plenarnoj sjednici otvori rasprava. Ako nam je doista stalo do digniteta i ugleda Sabora takva praksa mora biti odmah Poslovnikom onemogućena i prijedlozi zakona i ostalih dokumenata koje dolaze iz oporbenih redova moraju imati zaštićene rokove i mehanizme. A ne može to ovisiti o volji bilo onoga tko utvrđuje prijedlog dnevnog reda, bilo pogotovo ne Vlade koja opstrukcijom i na taj način opstruira parlamentarnu raspravu i oslabljuje poziciju oporbe. To je minimum poštenja i korektnosti vladajuće većine prema oporbi da na taj način dozvoljava, omogućava, a u Poslovniku moraju biti propisani zaštitni rokovi kojih do sad ili nemamo, dakle pa zbog toga dolazi do manipulacije ili naprosto su toliko dugi da od predaje prijedloga zakona do njegovog uvrštavanja u dnevni red prođe i nekoliko mjeseci. I završit ću s slijedećim, prekidanje sjednice dulje od sedam radnih dana trebalo bi onemogućite kao nastavak i tada preći na sazivanje nove sjednice, jer ti manipulativni potezi prekidanja sjednice pa nastavak za tri tjedna, četiri tjedna imaju samo jednu funkciju onemogućiti sazivanje nove sjednice radi aktualnog prijepodneva i na taj način dolazimo u situaciju da u toku jedne kalendarske godine Sabor ima pet, šest eventualno sedam aktualnih prijepodneva. Sjednica može trajati tri mjeseca i kada je jednom sazvana, ali prekid dulji od sedam dana mora biti uvjet za za sazivanje nove sjednice kako bi se na taj način vladajuća većina i Vlada prisilile da odgovaraju na oporbena zastupnička pitanja. Sve ovo što sam, pa i još neke druge stvari sada iznio, naš klub zastupnika dao je u svom očitovanju Odbora za Ustav koji nažalost o tome nije ni raspravljao, a možda bi neka od ovih rješenja bila već i u samom prijedlogu. I završno, ponovno pitam ako nam je cilj promjene Poslovnika i ako je tvrdnja da one pločice živciraju građane i umanjuju ugled i dignitet Sabora, razlogom, jedan od razloga promjene Poslovnika, onda građani negoduju kad vide polupraznu dvoranu pa čak i onda kada je glasanje. Zašto u Poslovniku ne unijeti odredbu o financijskom kažnjavanju članova Sabora, zastupnica i zastupnika koji ni minimum svojih obaveza ne izvršavaju. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika SDSS-a, gospodin zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite molim vas. Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici Hrvatskog sabora, Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke Poslovnik i raspravu o Poslovniku razumije kao priliku o tome, za to i o tome kako osnažiti i povećati kvalitetu rasprave u Hrvatskom saboru kao razložne, uravnotežene i za najbolje argumente vođene rasprave. To je ono zbog čega inače postoje skupštine i zbog čega postoje inače parlamenti. Ne postoje niti zbog naslovnica novina, ne postoje niti zbog večernjih televizijskih vijesti, nego postoje zbog toga da se na ovom mjestu i u ovom prostoru ljudi odabrani od naroda međusobno i nadmeću u kvaliteti rasprave i razmjene argumenata u prilog onome u što vjeruju, što znaju i u prilog onih za koje su birane. Mi taj ideal unatoč tome što smo mijenjali Poslovnike više puta, pa i danas ćemo mijenjati bojim se nismo ni blizu postignu. U nekim stvarima se od njega udaljavamo. Naš Parlament vrlo često nije ovdje, naš Parlament je vrlo često u novinarskoj sobi. Naš Parlament vrlo često nije ovdje, naš Parlament je u uredničkoj sobi na Prisavlju, a za to kolegice i kolege nije nam nitko kriv do nas samih. Za to nije nam kriva ni ispravka netočnog navoda niti nam je kriva replika, niti nam je kriva povreda Poslovnika. Ni jedna od ove tri pločice koje imamo na raspolaganju kako bismo uspostavili komunikaciju sa predsjedavajućim i kako bismo uspostavili komunikaciju sa točkom dnevnog reda i kako bismo uspostavili komunikaciju sa članovima Vlade. Prema tome, to je stvar koju Poslovnik treba biti na usluzi i treba pospješiti. Drugo što mi se čini da je važno jeste odnos Parlamenta prema Vladi. Odnos Parlamenta prema Vladi na žalost ne jača, nego u pravilu slabi. Slabi na razini odbora, jer odbori na žalost nisu mjesta u kojima se prethodno raspravlja, odlučuje, pa onda ovdje na ovom mjestu se više ili manje samo glasa ili eventualno dodatno proširi rasprava koja je bila na odboru. Naši odbori su uglavnom protočni bojleri većeg ili manjeg kapaciteta u kojima se voda nešto prije ili nešto sporije grije. Ali inače za onu ulogu koju bi trebali imati u Parlamentu na žalost još uvijek je nemaju. I mi bismo što sad želim reći predlagatelju, našem cijenjenom kolegi za kojeg znam da vjeruje u isto što vjerujem i ja, zapravo trebali raditi na tome da pojačamo i osnažimo tu ulogu odbora. Jer bez odbora čast izuzecima odbora i predsjednicima odbora koji nastoje i broju sjednica. Nije kolega Lesar stvar u tome koliko ćemo puta ovdje sjediti i sudjelovati u raspravi. Stvar je u tome koliko ćemo dana provesti u ukupnom radu Parlamenta, jedna od važnih komponenti rada Parlamenta jesu odbori, jesu pripreme za taj odbor. Nije stvar u tome da se udari zastupnika samo po njegovom džepu ukoliko ne dođe na glasanje, stvar je u tome da mu se omogući i da on omogući sebi da ima kvalitetno pripremljenu raspravu kao što ih vi imate, a to znači da ih ima svatko. Da li postoje pretpostavke za to? Za većinu zastupnika u Hrvatskom saboru ne postoji, ne postoji. Za ovu raspravu da bi se mogao bilo tko od nas pripremiti bilo je neophodno da se napravi barem komparativan uvid u tri do pet Parlamenata zemalja članica Europske unije kako one to rješavaju. Kako rješava Velika Britanija sa dugom tradicijom poslovničke regulacije, kako rješava Savezna Republika Njemačka, kako rješava Austrija ili Slovenija ili Italija. Je li to napravljeno? Nije. Koliko klubova zastupnika ima takav servis da to može uraditi? Vrlo malo ili ni malo. Možda za predsjednika kluba i eventualno onoga koji se odluči za raspravu, ali za većinu drugih ne. Prema tome, ja predlažem da se izborimo i za to. I konačno, naša komunikacija sa javnošću, sa onima koji zapravo bi trebali doprinijeti tome da mogu razumjeti naše poruke na žalost je takva da mi u ovom Parlamentu vrlo često smo slali poruke koje su bile poruke mržnje, ideološke i političke netolerancije, da smo slali poruke koje nisu popravljale kvalitetu percepcije zastupnika u Hrvatskom saboru nego samo više-manje dodatno doprinosili tome da nas se razumije kao ljude koji ovdje nisu obavljati posao koji je neophodno da se obavlja. gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke iako ne spada među klubove koji su osobito često posezali za bilo kojom od ove tri pločice moglo bi se na prste jedne ruke izbrojati od kako sam ja u Saboru da se posezalo za bilo kojom od tih pločica. Jednako tako bi se i vjerojatno i na prste jedne ruke moglo izbrojati replike ili ispravke netočnih navoda koje su dolazile od kolegica i kolega na naše govore ovdje. Prema tome, mi nemamo nekog posebnog motiva našega da pro domo suo zastupamo određeno rješenje u Poslovniku. Ali ograničavanje mogućnosti saborskih zastupnika da sudjeluju u raspravi nije dobra mjera čak i onda kada mnogi to zloupotrebljavaju. A mi razumijemo gospodine predsjedniče da to nije jednostavan posao ni vama ni vašim potpredsjednicima da se nosite sa onima koji zloupotrebljavaju i koji ne poštuju proceduru čak ni onda kada posežete za krajnjim mjerama kao što je oduzimanje prava riječi ili kao što je bilo u proteklom mandatu kada se posezalo za udaljavanjem iz ove dvorane. Ali to nema nikakve sumnje neće riješiti Poslovnik niti ograničavanje prava. To je naprosto pitanje našega odnosa prema takvim kolegama ili kolegicama i to je pitanje odnosa birača prema njima. Onaj koji preuzima rizik da ovdje destruira elementarne vrijednosti, razložnosti, smirenosti i promišljenosti u raspravi, taj riskira da više nikada ne dođe u ovaj Parlament. I takva vremena su nesumnjivo vremena u kojima mi živimo i takva vremena su pred nama. Bilo je vremena u kojima je to bio dobar način da dođeš u Parlament i da zagovaraš parlamentarizam, ali takva vremena su iz nas. I zato mi se čini da posezanje za ograničavanjem zbog možda jednoga broja ljudi koji još uvijek vjeruju da je to način kako mogu djelovati i kako mogu zastupati svoja uvjerenja i one koje predstavljaju, nije najbolje rješenje. Dakle, što se tiče odnosa između replike i ispravka netočnog navoda, ima razloga zašto je ta razlika napravljenja i zašto su te dvije mogućnosti ustanovljene, ima, jer reguliraju posve dvije različite stvari. O tome sam govorio na Odboru za Ustav, ispravak netočnog navoda tiče se onoga što govorimo o nekim činjenicama da li je danas lijep dan ili nije lijep dan, ako pogledamo kroz prozor vidjet ćemo da nije, ali naravno figurativno možemo reći da jeste lijep zato što možemo misliti na nešto drugo. Ali kada se govori o projekcijama o tome kako će sutra biti, kako će rasti politika rasta, koji će biti BDP u narednoj godini, o tome naravno treba replicirati. Prema tome, za tu vrstu ograničenja možda postoji razlog u tome da se u ovom Saboru postigne neka vrsta razložnosti zato što ovo što je rekao kolega Leko, istina je da od 100 intervencija koje su zastupnici tražili sa pločicama 90 ih se je vjerojatno odnosilo na ispravak netočnog navoda. Od tih 90 ispravaka netočnog navoda vjerojatno 80 nisu imali nikakve veze sa ispravkom netočnog navoda nego ispravljanja mišljenja, izrečenoga stava ili izrečenoga suda o nečemu. I ako će to pomoći da ljudi nauče, mi se nećemo usprotiviti tome da replika pokrije i jedno i drugo. Ali kada je u pitanju povreda Poslovnika, način na koji se ovim predlaže reguliranje povrede Poslovnika mislimo da se ograničava pravo pravo zastupnika u stvarima u kojima se ne bi smjelo ograničavati. Predsjedavajući, njegov stol, njegove suradnice ili suradnici, bio predsjednik ili potpredsjednici imaju i moraju imati mogućnosti da ocijene jeli riječ o povredi Poslovnika ili nije. Ako zastupnica ili zastupnik ili klub ili klubovi nisu suglasni s tim, onda to može ići na Odbor za Ustav i Poslovnik i to odmah, ako je urgentno. A ograničavati to na 24 sata, doista može kao što neki primjećuju dovesti u situaciju pojedine zastupnike i zastupnice da u u zadnjem danu zasjedanja zapravo više nemaju vremena za ozbiljan prigovor i za ozbiljnu elaboraciju. Iz toga razloga mi predlažemo dvije stvari gospodine predsjedniče, da predsjedavajući stol ima ovlasti koje on zapravo po Poslovniku treba imati, a to je da je čuvar Poslovnika, a ne samo onaj koji daje i oduzima riječ i najavljuje temu, nego istovremeno i čuvar Poslovnika. I to je zapravo najdelikatnija, najvažnija stvar koju predsjedavajući ima. Čuvajući Poslovnik čuva i neke od temeljnih vrijednosti našega Ustava. I mi ne bismo smjeli ni na koji način predsjedavajućem oduzeti tu poziciju, tu ulogu i te ovlasti, koliko god to ponekad bilo teško, koliko god to poneka bilo delikatno i koliko god to bilo ponekad naporno. Ali gospodine predsjednike, kolege potpredsjednici i kolegice potpredsjednice ovoga Sabora, u nama ćete sigurno imati one koji će vas podržavati u tome da sami ocijenite da li netko ima osnova da traži riječ temeljem povrede Poslovnika ili ne, da li je Poslovnik povrijeđen ili nije. I drugo, ako je već riječ o podnošenju zahtjeva Odboru za Ustav i Poslovnik, onda predlažemo da se ovo sa 24 sata produlji na duži rok posebno zbog okolnosti u kojima se to može dogoditi u zadnjem danu zasjedanja Sabora, a posebno zbog toga što se može raditi o delikatnoj materiji za koje s obzirom na okolnosti u kojima rade zastupnice i zastupnici ovoga Sabora mogu trebati više vremena da bi napisali obrazloženje i da bi to obrazloženje imalo onu kvalitetu koju je potrebno da biste ih vi gospodine predsjedniče sa članovima odbora doista i mogli prihvatiti kao raspravljivu kao pogodnu za raspravu. Evo to su naša razmišljanja u vezi sa onim dijelom Poslovnika koji se tiče prostora za sudjelovanje u raspravi koju bi trebali imati ili mogli imati zastupnice i zastupnici. Inače mi mislimo da je u dosadašnjem načinu vođenja ovih sjednica uspostavljen visok standard modeliranja i moderiranja u raspravi kod onih koji su sjedili za ovim zastupničkim stolom krenuvši od vas gospodine predsjedniče pa nadalje. I ja mislim da ne treba imati straha od toga da se to moderiranje neće dalje osnaživati i neće dalje jačati. I da iz toga razloga treba otkloniti prigovor da se želi ograničiti prostor za raspravu upravo zbog toga što predsjedavajući stol i predsjednički stol bi mogao imati teškoće koje su se pojavljivale u ranijem razdoblju, a to je da je rasprava od nadmetanja i razmjene u argumentima prerastala u destrukciju i prerastala ne u opstrukciju, nego prerastala u destrukciju parlamentarnoga raspravljanja i parlamentarne debate. I zbog toga vas ohrabrujemo da ostanete na toj liniji i da prihvatite ove dvije primjedbe koje ukoliko bude potrebno ćemo uložiti u obliku amandmana u ime Kluba zastupnika SDSS-a. Što se replike tiče, ako ona može obuhvatiti ispravak netočnog navoda i repliku, mi nećemo inzistirati na tome da se u toj stvari predlažu amandmani. Što se drugih dijelova tiče, u tim drugim dijelovima mi smo uglavnom suglasni, s tim što doista treba predložiti da se poveća javnost rada radnih tijela, prije svega odbora i da se razmisli o tome kako i na koji načina odbori koji mogu imati poseban interes za javnost budu otvoreniji za rad nego što su bili do sada. Zahvaljujem. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Naravno da i ova rasprava koja je u prvom čitanju ima upravo za cilj da se sve argumentirane rasprave na ovoj sjednici maksimalno uvaže i da se još jednom rasprave na Predsjedništvu Sabora, da se što više usklade stavovi između svih klubova koliko je to god moguće i naravno onda na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji ima najteži posao da stvar pripremi tako da budemo što zadovoljniji svi ovdje koliko nas ima. Riječ ima u ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Igor Kolman, a primijetio sam da u prijavnici dijelite svoje izlaganje sa gospodinom zastupnikom Baranovićem pa to samo najavljujem. Izvolite, imate ukupno 15 minuta. sam predlagatelj je u uvodnom izlaganju rekao da su ove promjene odnosno prijedlog promjena Poslovnika sadržajno podijeljene u tri skupine. Prva skupina je usklađivanje s novim ustrojem državne uprave i klub HNS-a ovdje nema naravno nekih posebnih primjedbi, ali bih odmah na početku htio istaknuti nešto što su već prije mene i mislim da je to dobro, spomenuli i kolega Kajin i kolega Pupovac. Hrvatski sabor je jedna od onih institucija državne uprave koja ima premalo zaposlenih, dakle stručne službe Sabora su izvrsne, ondje rade jako dobri i vrlo kvalificirani ljudi, međutim premalo ih je. I u raspravama koje se u Hrvatskoj vode oko broja zaposlenih u tijelima državne uprave pa onda za neka se smatra da ima previše zaposlenih, a za neka se smatra da imaju premalo zaposlenih, naše mišljenje je da je Sabor jedno od onih tijela koje ima premalo zaposlenih. To je tema koja nas čeka, zaista i ono o čemu je kolega Pupovac govorio, podrška zastupnicima nažalost nije dovoljna da bi se moglo u potpunosti na onaj način na koji se to od nas očekuje i na onaj način na koji to zapravo je naš posao, sudjelovati u svim aspektima rada Hrvatskog sabora. Druga skupina su odredbe koje su usklađene s Ustavom i prethodnim zakonskim promjenama i treća skupina su promjene uočene kroz parlamentarnu praksu. Jedna od promjena koja nam se sviđa i za koje mislimo da su dobre je proširivanje broja odbora koji mogu imati vanjske članove, međutim tu odmah napomena, sudjelovanje vanjskih članova u radu odbora Hrvatskog sabora trebalo bi preciznije regulirati. Naime, zbog načina rada Sabora, zbog toga kako se sjednice sazivaju, zbog često vrlo kratkih rokova u kojima se sazivaju, a i mnogi od vas ili neki od vas imaju to iskustvo, koji su bili nekada vanjski članovi odbora. Vrlo je teško ljudima koji naravno imaju svoje poslove, imaju svoje karijere, imaju svoje struke, zato smo ih i zvali da budu članovi odbora, teško je uskladiti rasporede u tako kratkom vremenu vremenu i često se dakle događa da onda ljudi koji zaista mogu dati kvalitetan doprinos radu odbora naprosto ne mogu doći na sjednicu odbora zbog načina na koji se te sjednice sazivaju. A s druge strane čini mi se da je mogući doprinos osim samog sudjelovanja na sjednici vanjskih članova možda nije dovoljno jasno definirano i dovoljno jasno reguliran. Mi bismo tu trebali vidjeti na koji sve način ti stručni vanjski članovi mogu sudjelovati u radu odbora i izvan samog dolaska na sjednicu odbora. Inače što se tiče promjena u imenima i nadležnostima odbora, mi tu imamo jednu konkretnu primjedbu, imat ćemo i amandman, ali o tome će onda u drugom dijelu izlaganja govoriti kolega Petar Baranović. Pitanje naravno koje je očito najviše pažnje ipak uzelo je taj odnos ispravka netočnog navoda i replike. Po našem mišljenju ispravak netočnog navoda je u svojoj biti, u onoj ideji s kojom je postavljen kao institut je zapravo dobra ideja i nešto što zaista ima svoj smisao i svoju ulogu. Dakle to je, smisao ispravka netočnog navoda je da se u raspravi ispravi izrečena činjenična netočnost. Pa tako ja recimo u raspravi kažem da je u posljednje tri godine u Hrvatskoj BDP pao 3%, onda se netko od kolegica ili kolega iz HDZ-a javi i kaže ne, nije istina, BDP je pao punih 7%. nažalost, taj institut ispravka netočnog navoda, svi smo toga svjesni, u velikoj većini slučajeva se zloupotrebljavao ili na način da se ispravljalo mišljenje, stav, što nije ispravak netočnog navoda ili da se zapravo koristio zbog činjenice da na ispravak netočnog navoda nemate pravo odgovora. Koristio se isključivo za diskvalifikaciju političkog protivnika. Ono što tu treba naglasiti je da replika na način na koji je predložena naravno ne ukida mogućnost da jedni drugima ispravljamo netočne navode, ali ono što mi u klubu HNS-a smatramo da je pozitivno i što ćemo svesrdno podržati u ovom prijedlogu promjena je upravo to da se zapravo ovim rješenjem uvodi načelo da izvorni govornik, dakle onaj kome se replicira, odnosno čiji se netočni navod ispravlja ima pravo da na tu repliku odnosno na taj ispravak netočnog navoda onda i završno odgovori i to nam se čini naprosto u načinu funkcioniranja, pa pa ako hoćete i u dostojanstvu saborskog zastupnika, to nam se čini načelo ono zapravo kojim se treba voditi i koje je onda u ovoj situaciji promjena apsolutno prihvatljivo i koje ćemo dakle mi u HNS-u i zbog toga ćemo i ovaj prijedlog prihvatiti. Što se tiče replika klubu i predstavniku Vlade, odnosno predstavniku predlagača, tu nismo tako sigurni. Naravno da nema jednostavnih rješenja, nema jednoznačnih rješenja za koja možemo sa 100%-tnom sigurnošću reći da su ispravna ili Međutim čini nam se da je zapravo cijela saborska rasprava o nekom prijedlogu zakona ili nekom drugom prijedlogu je zapravo na neki način replika predlagaču i zato je veliko pitanje da li onda predlagaču u startu zaista treba omogućiti tu vrstu repliciranja i onda potencijalnog gubitka vremena kad je zapravo cijela rasprava o prijedlogu zakona jedna ogromna replika svih nas na taj prijedlog o kojem se raspravlja. S druge strane, izlaganje u ime kluba je zapravo na neki način postavljanje terena na kojem igramo, svatko od nas tko predstavlja svoj klub u ovom uvodnom izlaganju postavlja na neki način teren, osnovne političke teze na kojima "igramo" na kojima "igramo" u toj raspravi i onda ostale rasprave su zapravo također dio onda odgovora i na te političke temelje na kojima raspravu krećemo. Zato nam se čini, ja sam u jednom trenutku i predložio, dakle ova varijanta koju je Kajin predložio, da možda na izlaganje predlagača i na izlaganje kluba zaista onda pravo na repliku ako već ima zaista onda po klubu jedan predstavnik. Ali velim to je nešto o čemu još dodatno treba eventualno razmisliti. Klub HNs-a će naravno podržati ove predložene izmjene Poslovnika, međutim ja bih htio prije nego što dam riječ kolegi Petru Baranoviću, ja bih htio samo reći da mi ove promjene Poslovnika vidimo više kao uvod u jednu širu raspravu, a ne zapravo kao završetak ovih promjena. Ono što mi ovdje u Saboru imamo kao neke od problema koje smo locirali i koje bih htio za kraj istaknuti i koje nam se čine da treba ih početi rješavati i poslovnički i na druge načine. Prvo, govorio sam već o tome, manjak ljudi koji podržavaju rad Sabora u smislu stručnih službi. Dakle, u reformi i racionalizaciji državne uprave čini nam se da je Sabor jedna od onih institucija državne uprave koja ima premalo zaposlenih i koju bi trebalo obogatiti ako hoćete dodatnim brojem stručnih zaposlenika koji mogu zaista onda. Vi svi komunicirate sa kolegicama i kolegama iz drugih parlamenata, ispravite me ako griješim, ali znate i sami da je ta vrsta stručne podrške u velikoj većini i svjetskih parlamenata zaista na puno višoj razini nego što je u Hrvatskom saboru. I to je nešto o čemu dugoročno treba početi razmišljati. Drugo je uloga odbora u zakonodavnom procesu, ali i uopće u političkom procesu u RH. Mi smo se zapravo kao zastupnici, kao sustav, koncentrirali ovdje na ovu dvoranu, na ovu plenarnu sjednicu iz razloga uopće da ne ulazim kojih, nije ni važno, odbori su nam zaista kao nekakvo nužno zlo, usputne stanice u tom zakonodavnom procesu. Oni također naravno imaju premalu stručnu podršku, ali i oni zapravo njihova uloga u zakonodavnom procesu nije onakva kakva bi trebala biti uloga uloga odbora. I zato se onda i događaju te situacije da se čini kao da je sjedenje na plenarnoj sjednici jedino što zapravo zastupnici rade i onda zbog toga ako nisu tu bi ih trebalo novčano kažnjavati. A s druge strane zaista smo odbore doveli na tu razinu da u velikoj većini slučajeva, osim naravno časnih iznimaka kakvih uvijek ima, odbori zaista su više stanica na putu nego zapravo temeljni i ključni dio zakonodavnog procesa koji je naš temeljni i ključni posao ovdje. Da uopće ne govorim o pododborima koje mi zapravo ne poznajemo, a da uopće ne govorim o praksama koje imaju neki parlamenti, koji su se tamo gdje postoje pokazali dobrima, a to je više ili manje trajna organizacija zastupnika po određenim temama i mimo stranačkih pripadnosti. Dakle, ovisno o nekoj temi i interesu za koji smatramo da je važna i za koju treba u Saboru organizirano raditi dakle mi te sve forme i institute uopće u Hrvatskom saboru ne poznajemo. Treća točka je predvidivost rada Sabora, predvidivost procedura. Kad što dolazi na dnevni red? Koliko će trajati rasprava? Treba li rasprava trajati toliko koliko traje? Hoćemo li i dalje ostati na ovom modelu 15 minuta, 10 minuta ili ćemo da bismo olakšali zapravo predvidivost rada, da bismo jedni drugima olakšali i javnosti i medijima i sami sebi i odborima hoćemo li eventualno razmisliti o modelu u kojem postoji neko određeno vrijeme za raspravu, a onda ovisno o broju prijavljenih se to vrijeme alocira na sve one koji su se prijavili. navodim samo kao prijedlog ali problem koji mi imamo u radu Sabora je da je teško predvidivo kad će stvari doći na dnevni red, teško je predvidivo koliko će rasprava trajati pogotovo u nekom duljem vremenskom roku. I kao zadnje, ali izuzetno važno, kolega Leko je o tome već i govorio ali ja bih u ime kluba HNS-a to htio ponoviti. Ulazak Hrvatske u EU stavlja Sabor u jednu veliku opasnost ako tu ne budemo zaista pametni i oprezni, a to je da jednim pogrešnim korakom u zakonodavstvu, ali i u Poslovniku Sabora koji je uz to vezan mi se zaista možemo dovesti u situaciju da budemo isključeni iz procesa donošenja odluka na razini EU i na razini Hrvatske. I to je zaista jedna velika opasnost za Hrvatski sabor i naravno onda na kraju krajeva i za RH kao parlamentarnu demokraciju. Dakle, to je zaista zadnja, zadnju ju navodim, ali možda i ključna tema zbog koje predlagatelja očekujemo uskoro i daljnju raspravu o promjenama Poslovnika. A sada nastavak kolega Baranović. Zahvaljujem se. **Stazić, Nenad (SDP)** Ostatak vremena predviđen za raspravu u ime kluba HNS-a iskoristit će uvaženi zastupnik kolega Petar Baranović. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Ja ću u ime kluba HNS-a obratiti pažnju auditoriju na jedan možda za većinu formalizam i za jednu stvar koja veliku većinu vas čini indiferentnim, međutim u svakom slučaju ne i ljude od kojih sam došao u ovaj Sabor, radi se o onome što je u ovom prijedlogu izmjena i dopuna Poslovnika Hrvatskog sabora obrađeno u članku 31., a to je promjena imena saborskog Odbora za poljoprivredu i ribarstvo. Predviđeno je naime da se ubuduće odbor zove samo saborski Odbor za poljoprivredu što ona struka i oni ljudi koji su me ovdje poslali pa i ja osobno, a i klub HNS-a smatra neprihvatljivim. Mi smo dame i gospodo pomorska zemlja. Po tome smo puno poznatiji u svijetu od bilo koje druge profesije, bilo koje druge grane znanosti, bilo čega drugog što karakterizira ovu prekrasnu zemlju. U pomorstvu i ribarstvu smo vrh, sam svjetski vrh, ponajbolji ribari, ponajbolji zapovjednici u pomorstvu, ponajbolji stručnjaci u području ribarstvene znanosti, ponajbolji stručnjaci u području međunarodnog prava mora. Mi smo jadranska i pomorska zemlja koja je opisana zeleno-modrim. U ovom Saboru donosile su se i neke odluke u posljednjih 10 godina koje ja osobno smatram vrlo dvojbenim i problematičnim, svi vi stariji saborski zastupnici znate radi se o ZERP-u. Donosile su se odluke u ime više politike, viših ciljeva, viših interesa nacionalnih koje su čitavu Dalmaciju, Istru i Primorje činile poniženima, tužnima, žalosnima. Plakalo se, dame i gospodo, na ribarskim brodovima od muke kad su se donosile te odluke, ali te smo odluke podnijeli stoički, muški kao ljudi koji su uvijek stajali uz nacionalne interese ove zemlje. Tad smo smatrali da za tu nepravdu i takvu diskvalifikaciju činjenice da smo jadranska i pomorska zemlja ima razloga da to nije plod i produkt samo toga da je ipak … ideja dominantna u ovoj zemlji nažalost u odnosu na jadransku nego smo smatrali da su ipak viši interesi u pitanju i nismo pravili velike probleme oko toga. Iako danas trpimo ogromne štete i egzistencija hrvatskih ribara je između ostalog i zbog te odluke donesena u pitanje. Međutim, za ovu odluku brisanja ribarstva iz službene dokumentacije i akta Hrvatskog sabora apsolutno nema nikakvog opravdanja. Nema opravdanja ni temeljem činjenice da poljoprivreda uz svo moje dužno poštovanje i dobrohotnost prema kolegama poljoprivrednicima koje jednako cijenim kao i moji kolege ribari, poljoprivreda nije isto što i ribarstvo zbog određenih srodnosti jeste u istom i racionalnih razloga u istom ministarstvu, ali niti HNS niti ljudi koji su me poslali u ovaj Sabor ne pristaju na činjenicu da se ribarstvo briše niti iz Poslovnika Hrvatskoga sabora, a još manje iz naslova resornog ministarstva. Iz to razloga ćemo uložiti amandman i nadamo se da će biti dovoljno razuma, dovoljno tolerantnosti i dovoljno korektnosti da nam se bar u ovom činu ne radi nepravda. Hvala lijepa. Hvala vama. Upravo je isteklo vrijeme za prijavu za raspravu u traju od 10 minuta. Idemo sada na ispravke netočnih navoda, prvo uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Zahvaljuje gospodine potpredsjedniče. Pa sad sam skoro bio u dilemi kome ispravljati, kolegi Baranoviću ili kolegi Kolmanu, ali ovaj, kolegu Kolmana će ispravit. Naime, on je netočno rekao da je institut netočnog navoda često puta zloupotrebljavan i korišten za diskreditaciju suparnika. Ja kažem da je to netočno, institut netočnog navoda je doprinio dinamičnosti rasprave, nazočnosti naravno većoj ovoj sabornici i kvaliteti rasprave, jer da ja nisam sad vama, da vas nisam pratio ovdje ja ne bi ni podigao ispravak netočnog navoda, a i vidio što će bit predvidivo, a predvidivo je to će se nama osakatiti mogućnosti ovim ispravcima da nećemo moći doprinositi kvalitetnom, svatko na svoj način nije, nije svatko predodređen da bude neki veliki orator ili stručnjak, ali ja na svoj način želim to na taj način artikulirati. Hvala lijepo.

svojevrsna replika članu Vlade, odnosno Vladi što mislim da je netočno, to je replika na temu. Ne treba se bojati, čini mi se da je gospodin Koloman branio mogućnost da se oči u oči kaže predstavniku Vlade ono što misli pojedini saborski zastupnik. Znači replika članu Vlade ima smisla, ne znam da li ima smisla odgovor člana Vlade jer zapravo ovaj Sabor se našao u poziciji da je čista puka glasačka mašina, sve je donešeno iako su ovu, ovdje se čuju različite, različita mišljenja iz vladajuće koalicije, budite uvjereni u petak će svi isto glasati. I ovo je bilo ispravljanje mišljenja, a ne nekom pojedinačnog navoda. Nastavljamo sa raspravom po klubovima, u ime Kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Davorin Mlakar. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege.

i za razliku od možda očekivanog početka. Pohvalio bih predlagatelja, a vidi se da nije Vlada, nego ovaj puta Saborski odbor zato što je ovaj dokument došao u dva čitanja. Pa barem u tom nalazim razliku od dosadašnje prakse jer većina zakona, koliko ih je do sada bilo pred ovim domom išli su uglavnom po hitnom postupku i time najčešće vrijeđali Poslovnik o kojem ćemo danas govoriti i nastojati ga urediti bolje i korektnije nego što je bio do sada. Razlozi za izmjene Poslovnika koje je predlagatelj naveo leže u nekoliko osnova, jedan je da se spriječi zloupotreba ili zlouporaba instituta, a to je najčešće bio ispravak netočnog navoda. Drugi je razlog usklađivanje sa Zakonom o državnim službenicima. Treći je usklađivanje sa izmjenama Ustava koje neću komentirati jer je jedan dio tehničkih poslova odrađen korektno. Međutim, ova dva razloga koja ste naveli dovode nas do toga da odmah u početku komentiramo nešto što je i do sada postojalo i što vas ne opravdava da navodite ove razloge za izmjene Poslovnika. zlouporaba instituta ispravka netočnog navoda, ako je svjedočimo svakoga dana se događa po ocjenama mnogih u ovom domu je i do sada imala zaštitu, odnosno zlouporabu se moglo sprječavati svim onim mjerama koje su predsjedničkom stolom stajale na raspolaganju ali je pitanje koliko ste ih, kako često i koliko svrhoviti do sada koristili. I nadalje, postoje odredbe Poslovnika koje se ne mijenjaju, a one govore o tome da predsjedavajući imaju pod glavom predsjedanja i sudjelovanja i posebnim člancima određeno, održavanje reda i stegovne mjere koje kreću od opomene pojedinom zastupniku pa do udaljenja sa sjednice. Pitam se, kada su svi bili iziritirani zlouporabama instituta zašto nisu koristili mjere da spriječe takvo ponašanje zastupnika? to me dovodi do nečega puno važnijeg, a to je pitanje da li je stvarno u današnje vrijeme normalno da mi Poslovnikom imamo više odredbi o redu i stegovnim mjerama,

se ostvaruje vladavinom većine i to nikome od nas nije sporno, ali istovremeno je jednako važno ostvaruje se i slobodom, između ostalih sloboda i slobodom i pravom na izgovorenu riječ. Mjere koje vi ovim Poslovnikom uvodite, pod firmom, rekao bih ne znam koji su sve bili termini ali dinamičnosti rasprave, ustvari iza sebe imaju sasvim drugi učinak. Vi onemogućavate, a to su već i prethodnici govorili slobodu zastupnicima Hrvatskog sabora da iznesu svoje mišljenje koristeći se različitim instrumentima. Pa zašto ograničit tu slobodu samo na instrument ili institut replike, a ne dozvoliti da koriste sve moguće institute da bi izrekli svoje mišljenje i da time prezentiraju onaj dio pučanstva pučanstva koji je njima dao povjerenje i glas da se nađu kao njihovi predstavnici u Parlamentu. Pravo na izgovorenu riječ gušiti Poslovnikom o kojem govorimo da ima snagu zakona je nešto što je u parlamentarnoj praksi Hrvatskoga sabora nezapamćen pristup i čini mi se vrlo opasan pristup ograničavanja prava na govori i na iznošenje vlastitog mišljenja, a to naravno ima za cilj i nešto drugo. Ima za cilj ono što sam u početku rekao da je vladavina većine u demokraciji normalan način ali ne da se štiti pozicija izvršne vlasti do te mjere da izvršna vlast se postavlja iznad Parlamenta i da u Parlamentu izvršna vlast bude ona koja ima zadnju i odlučujuću riječ o svakoj temi o kojoj će Parlament raspravljati. E to se krši, to se kosi i sa odredbama hrvatskog Ustava, to se kosi sa načelima trodiobe vlasti i to se kosi sa načelima parlamentarne demokracije. I zbog toga mislim da svi razlozi koje ste naveli da bi se pojedini institut ovim Poslovnikom ukinuo nisu ni približno vrijedni one iste štete koju time činite, a to je da sprječavate zastupnike da iznesu svoje mišljenje o bilo kojoj temi i o bilo kojem trenutku za trajanja sjednice Hrvatskog sabora. Drugo što je isto tako došlo iz rukovodstva čelništva Hrvatskoga sabora je činjenica da su se pozivali pojedini braneći dignitet Hrvatskog sabora i pojedinih zastupnika. Ovime vi narušavate dignitet zastupnika, ovime onemogućavate zastupnicima iznošenje mišljenja po pojedinim temama u bilo kojem trenutku trajanja sjednice, da ne govorim o svim ostalim pravima koja su smanjena, a sada se smanjuje i pravo na iznošenje svoga mišljenja. Ostavljate to pravo u jednom institutu replike ili nekakvim velikim i teškim postupcima u pisanom obliku kako će se na to referirati, a to ćemo probati obrazložiti na primjeru ovoga što ste nakon ispravka netočnog navoda koji je izbačen iz mogućnosti intervencije pojedinog zastupnika sada de facto ovim odredbama Poslovnika reći ću blago zakomplicirali mogućnost utjecaja na povrede Poslovnika i reakcije na povredu Poslovnika. Naime, vašim prijedlogom sada da bi zastupnik reagirao na povredu Poslovnika dužan je u roku od 24 sata od nastale, od trenutka kad misli da je povrijeđen Poslovnik uputiti zahtjev Odboru za Ustav koji će onda u nekakvom naknadnom roku odlučivati o tome da li je Poslovnik u konkretnom slučaju povrijeđen. Ja vas pitam da li će za to vrijeme se zastati sa sjednicom na kojoj je Poslovnik povrijeđen ili će pravorijek Odbora za Ustav doći za pet dana kad je ta sjednica odavno završila i kad je postalo bespredmetnim odlučivati da li je Poslovnik u konkretnom slučaju povrijeđen ili nije. A da stvar bude bolja i da kaže kolika je ozbiljnost u prijedlogu ovoga Poslovnika taj institut sada novi se zove najava zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika. ovako nesuvislost u izričaju već dugo nisam vidio i mislim da ako se već željelo nešto napraviti da se i taj institut mogao nazvati puno jasnijim i puno jednostavnijim imenom nego što je ovo koje je predloženo. Osim toga, ovaj Poslovnik koji je valjalo mijenjati jer je bilo razloga da ga se mijenja, trebalo je onda mijenjati na način da se u njemu nađe ono što je bitno. Neki kolege su o tome govorili što je bitno da sadrži Poslovnik o radu Hrvatskoga sabora, ali isto tako trebalo je izbaciti ono što nije materija Poslovnika ili ako je onda je morala biti cjelovito riješena. Radi se naime o radnim odnosima državnih službenika za koje ste rekli da ste uskladili sa zakonom, odnosno izmjenama Zakona o državnim službenicima, pa se unijelo nekoliko članaka koji govore o tome da se bez natječaja mogu primati službenici u klubove zastupnika je pitanje, a šta je sa svim ostalim službenicima. Ako ste riješili radni odnos nekih službenika, onda je bilo logično da riješite radne odnose svih službenika koji rade u Hrvatskom saboru i da i njihove radne odnose uskladite uskladite sa izmjenama zakona koji je a propos loš, pa će i ova rješenja isto tako biti loša a na to smo ukazivali u raspravi kada smo govorili o izmjenama Zakona o državnim službenicima. I za par godina ponovo će stručna javnost, ali vjerojatno i politika govoriti kako imamo glomaznu, tromu, neorganiziranu, neučinkovitu državnu upravu, a od dolaska na vlast ove Vlade eksperimentirate sa državnim službenicima upravo zato da bi za par godina se sve ovo što je bilo loše trebalo mijenjati, da bi se umjesto političkog vratio profesionalni odnos odnos u državnoj upravi, pa onda jednog dana očekivali da ćemo imati državnu upravu kakvu zaslužujemo. A kako to izgleda u Poslovniku Hrvatskog sabora osim one činjenice da ste riješili samo pitanje u klubovima zastupnika najbolje govori članak 8. vašeg prijedloga jer ste uveli jedno novo mjesto koje se zove pomoćnik zamjenika tajnika Sabora. Do sada smo imali tajnika, imali smo zamjenika, imali smo pomoćnike, ali pomoćnike zamjenika nismo imali niti u Saboru, niti u bilo kojem drugom tijelu državne uprave. Barem ako smo ih imali oni nisu bili utemeljeni na zakonu. A sve to skupa je potpuno nepotrebno, jer ako ste usklađivali ovaj Poslovnik sa odredbama zakona, a nedavno ste u Vladi koja ima samo jednog tajnika uveli poziciju glavnog tajnika Vlade, onda je možda bilo logično da uvedete i glavnog tajnika Sabora, pa da njegov zamjenik koji je tajnik plenarne sjednice bude tajnik recimo i da onda on ima ili on ili glavni tajnik nekog od pomoćnika jer ih sigurno treba i slažem se s kolegom Kolmanom da je podkapacitirana stručna služba s obzirom na zahtjeve koji se pred Parlament postavljaju. Ali ovakvim načinom pomoćnika zamjenika tajnika ili sličnim konstrukcijama mislim da nećete doprinijeti razvoju državne uprave, profesionalnosti, nego dapače palijativnim mjerama, ad hoc mjerama nastojati riješiti pozicije pojedinih ljudi, a ne sustavno riješiti pitanje rada. Prema tome, ako se zalažemo za dignitet Sabora, a između ostalog u uvodu je bilo rečeno imamo vremena jer ćemo za godinu dana ili čak i ranije morati ponovo mijenjati ovaj Poslovnik zbog pristupanja Europskoj uniji moje je samo pitanje predlagatelju a kuda smo žurili? Zašto niste čekali onda taj trenutak, pa sustavno riješili pitanje i radnih odnosa, zaposlenih u Saboru i prava i obveza nego ste ostavili, ukinuli uglavnom većinu prava, ostavili ste obveze i ono što je najružnije za demokraciju, za vladavinu prava, za slobodnu riječ ostavili ste stegovne mjere. Stegovne mjere će na koncu biti glavni dio saborskog Poslovnika, a naša prava s obzirom da smo sada u oporbi će biti samo jedan san koji ćemo sanjati da opet za nekoliko godina kada dođemo na vlast uvedemo prava koja smo do sada imali i koja smo priznavali svojoj oporbi dok je bila u oporbi. Hvala vam lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama, uvaženi zastupniče Mlakar. S tim da radi javnosti reći da Sabor nije bio nije i nadam se da neće biti tijelo državne uprave kako ste vi o njemu govorili. To je najviše zakonodavno, dakle Sabor nije tijelo državne uprave kao što ste vi o njemu govorili. Ne znam da li je to navod koji bi želio ispraviti Marin Jurjević ili neki drugi ali on se javio za riječ. najave govornika./ … kolege Mlakara koji je rekao da predviđene mjere ograničavaju dignitet zastupnika, onemogućavaju slobodu zastupnika da iznese svoje mišljenje, guši se pravo na izgovorenu riječ itd. to su zaista fraze jer ovim se širi pravo na govor, pojačava se dignitet saborskih zastupnika i do 2000.godine dok nije onda koalicija došla na vlast bio je samo ispravak netočnog navoda, jednosmjerna komunikacija. Mi smo uveli repliku kao jači oblik komuniciranja među zastupnicima i između zastupnika i predsjednika Vlade. Uostalom replika traje duplo duže nego ispravak netočnog navoda. U svakom trenutku možete govoriti više nego što ste prije mogli, možete dobiti odgovor i ne svodite to samo na Vladu. Kada razgovarate sa mnom ili ja s nekim od vas onda se često … /Upadica: Vrijeme./ … upotrebljava argument ispravka da se ne bi saslušao odgovor. Ovim se dakle pojačava /Upadica: Vrijeme kolega Jurjeviću./ … O.k. evo završavam. Dakle ne guši se, ne ograničava se nego se pojačava pravo svakog zastupnika.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani zastupnice i zastupnici. Pa naprosto htio sam se javiti da potenciram raspravu o Poslovniku, a ne da polemiziram. To jeste zakon svojevrstan sui generis i nemam pravo da ja odlučujem što će se naći u Poslovniku niti je kritika upućena meni. Prema tome, to ništa osobno nije bilo. Da, da zato i govorim. Dakle, nema to veze. Sabor će donijeti Poslovnik onakav kakav on smatra da je prihvatljiv za sadašnju demokratsku situaciju u hrvatskom Parlamentu i hrvatskom društvu. Hoće li Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav razmatrajući prijedloge koji su već sada došli i sugestije, a nisu se našli u inicijativi predsjedništva dobro pogoditi, to je stvar opet zastupnika koji će ocjenjivati što će pomoći i što će omogućiti da se čuje politika i politiku u Hrvatskom saboru, a da ne budu diskreditirena niti opstruirane bilo poslovničkom mogućnosti ili trikovima Poslovnika. Što se tiče a sada je uglavnom vodila se rasprava o važećim institutima, dakle ispravku netočnog navoda, povredi Poslovnika i replici, o tome nešto malo kasnije. Mislim da je vrlo zanimljivu raspravu imao kolega Kajin ali ona je vezana zaista samo za mogućnost kada se bude mijenjao Ustav. Imunitet zastupnika nije moguće urediti drugačije nego što je to riješeno u članku 16. Ustava RH dakle "slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi, te pravni poredak, javni moral i zdravlje. Svako ograničenje slobode i prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju". Dakle, kolega Kajin je tražio da imunitet podrazumijeva i zaštitu zastupnika od građanskopravne odgovornosti. Pitanje je, takve zaštite je pitanje Ustava i tu nećemo moći riješiti bez obzira da li treba ili ne treba, to je drugo pitanje, nećemo moći riješiti kroz Poslovnik. Kolega Kajin a i drugi su govorili oko zapošljavanja u klubove zastupnika i zapošljavanja kod nekih dužnosnika u Hrvatskom saboru. Naprosto taj institut da se u klubove zastupnika moglo zapošljavati bez natječaja postojao je i do sada. Mi sada, a ja to smatram i Odbor za Poslovnik i politički sustav svojom odlukom da je prijedlog izmjena tu na neki način pošteniji. Zašto? Zadržavamo mogućnost da se u klubovima zapošljavaju djelatnici, ali ne više da to bude breša ulazak u klub pa onda u Stručnu službu Sabora i dalje. Dakle, mi tu mislimo da treba ograničiti taj institut da se zapošljavanje može bez natječaja, ali da radni odnos traje dok traje mandat, mandat u Hrvatskom saboru tog kluba. Dakle, mi zatvaramo brešu da kroz mala vrata zapošljavamo najprije u klub zastupnika pa u Stručnu službu pa onda dalje u upravu. Mislim da ćete se složiti da je to dobro. Što se tiče zapošljavanja određenog broja dužnosnika u naravi će to biti vrlo malo ali taj je institut uveden zakonom. je institut uveden zakonom. I tu smatramo da je odgovornost na neki način na dužnosnicima povećana. Najprije, njihov izbor je njihov izbor, a ne moraju da tako kažem skrivati se iza natječaja i glumiti da oni nisu izabrali svojeg suradnika nego jasno i odgovorno oni ga dovode, s njima odlazi. s njima odlazi. Dakle opet je limitirano dok traje mandat dužnosnika odnosno mandat Sabora. Što se tiče nekih da tako kažem stajališta koja su više diskvalifikacija nego pomoć da se razriješe odnosi unutar Sabora, to samo govori o slabosti argumentacije. Ja mislim da je za nas vrlo važno u Saboru da uvodimo princip da nije vladavina većine nego vladavina prava. To se čini mala razlika, ali mislim da je kopernikanski okret. Ako se zalažemo za vladavinu prava onda i većina i manjina i svi građani i sve institucije moraju kleknuti pred vladavinom prava, bez obzira kakva je ta većina, kolika je i koliko će trajati. Ako tako pristupamo stvarima, a mi mislimo da tako treba pristupati pravima onda ne možemo nego ovako otvoreno govoriti što želimo, zašto to donosimo i da ponašanje bude u skladu sa stvarnim potrebama. Oko instituta, ja mislim da se moramo složiti da je replika širi ili sadržajno širi poslovnički institut nego što je ispravak netočnog navoda. Dakle svatko od nas kad se javi za repliku može ispraviti netočan navod, svatko, a institut kad se javi ispravak netočnog navoda ako nije ispravio netočan navod onda je već povrijedio Poslovnik. Onda je učinio nešto što nije prijavio. Prema tome, to je potpuno jasno, dakle širi pojam, širi sadržaj sadrži i uži. A jedan od kolega dobro je uočio, ja to nisam rekao u uvodnom izlaganju, zaista je važno zaštititi govornika koji izrazi svoju politiku ili svoje politike da on može odgovoriti na repliku, a ne da ima diskvalifikaciju kroz netočan kroz netočan ispravak netočnog navoda pa je želja i inicijative i prijedloga odluke da se demokratizira komunikacija u Hrvatskom saboru, a da se ne diskreditiraju govornici i politike koje oni zastupaju i interese koje zastupaju. Naravno da je predviđeno i da će se dogoditi i to je čini mi se konsenzus u Hrvatskom saboru da se ojača utjecaj vanjskih članova u radu radnih tijela, odbora Hrvatskog parlamenta. Tu da tako kažem taj konsenzus čini mi se pomoći će da se taj institut uvede u skoro sve odbore, sva radna tijela Hrvatskog parlamenta. Ima još rasprava da li treba u dva postojeća od 20-tak ili 30 odbora koliko ih ima. Nadam se da ćemo tu postići konsenzus. Sve inicijative i svi prijedlozi od toga da, a to je već materija koja nije poslovnička, da mandatar mora doći u Hrvatski sabor i odgovarati na zahtjeve zastupnika i klubova je materija koju moramo riješiti nekim drugim propisima, a ne Poslovnikom. To je nešto što nije sama poslovnička odredba. sankcija za nerad, morali bismo uvesti novo tijelo koje će pratiti rad zastupnika, a rad zastupnika nije zaista samo rad u Parlamentu i govorenje i zastupanje u Hrvatskom parlamentu nego i u odborima i u tijelima EU i u drugim tijelima pa često je zastupnik voljom rukovodstva Sabora ili potrebama za zastupanje hrvatskih interesa u drugim tijelima i institucijama izvan ove govornice. To moramo respektirati također. Znači da otvaramo još jedan problem, a mislim da građani,

Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Ispravit ću netočan navod jer on stvarno je netočan, koji govori o tome da ovim izmjenama Poslovnika članka 6. i 7. usklađuje se radnopravni položaj službenike u klubovima zastupnika i legalizira se njihovo zapošljavanje. Naime, to apsolutno nije točno s obzirom da je Zakon o državnim službenicima i namještenicima stavljen van snage, osim u pogledu onoga o radnopravnim odnosima, tj. o plaćama. U članku 7. Izmjena i dopuna Poslovnika ukazuje da se radi o usklađivanju sa zakonom. ne radi se o usklađivanju sa zakonom već se radi o kršenju i zanemarivanju odredbi Zakona o državnim službenicima i namještenicima što je eklatantan primjer u ovom Poslovniku. **Stazić, Nenad (SDP)** Nastavljamo s raspravom po klubovima. U ime kluba HSU-a uvaženi kolega Silvano Hrelja. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Kada kojim slučajem danas ne bi bilo instituta ispravka netočnog navoda ja ne bih imao to zadovoljstvo vidjeti kolegu Milinkovića kako ispravlja kolegu Igora Kolmana jer je točno tako rečeno, ne navoda nego Kolmana. Vidim da kolega još uvijek stoji malo na krivo, nije ispravljen. Pročitajte fonogram pa ćete vidjet da je ispravno ovo što sam rekao, bez zamjerke, mala pošalica. Klub HSU je sa dužnom pažnjom pogledao Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Hrvatskog sabora imamo dosta primjedbi, ali je dobro doista što je već rečeno u raspravi, dobro je da je ovo u dva čitanja tako da i naši amandmani koje smo bili spremili nisu sada u funkciji ali zato ću ih obrazložiti za ovom govornicom. Prvo, imamo svoje primjedbe na članak 30. gdje se radi i govori o zapošljavanju službenika u klubove zastupnika. Mislim da u svakom slučaju zapošljavanje na određeno vrijeme odgovara povremenim poslovima, a ne stalnim poslovima, a tu se predviđa zapošljavanje na određeno vrijeme. Citiram Zakon o radu koji kaže da se ugovor o radu na određeno vrijeme sklapa radi poslovnog poduhvata poslodavca i radi nedostatka odgovarajuće potrebe za radnom snagom, odnosno za radnicima da budemo korektni. Pustimo radnu snagu, to je priča odnosa kapitala i rada. Dakle, nije dobro da Hrvatski sabor ugovore o radu na određeno vrijeme jer se to može tehnički drukčije izvesti. Prvo, stavljamo te ljude koje bi zaposlili u lošiji položaj. Ne mogu dobiti kredite, ne mogu funkcionirati, ne mogu dobiti neka radna prava koja inače se vezuju uz ugovor o radu na neodređeno vrijeme. I naravno da se zna da ukoliko je netko došao zaposlen, ukoliko u sljedećem sazivu Sabora nema više tog kluba da će prestati potreba za radom radnika i naravno da je to razlog za dobivanje poslovno uvjetovanog otkaza. I mislim da je u Zakonu o radu sve rečeno i mislim da mi u Hrvatskom saboru ne moramo zapošljavati na određeno vrijeme i biti loš primjer jer 90,7% novo zaposlenih je zaposleno na određeno vrijeme, što nije dobro. Nije dobro za planiranje obitelji, nije dobro za puno drugih stvari da ne obrazlažem. Dalje, imamo određene primjedbe na članak 20., naravno podržavamo u svakom slučaju jedan dio potreba za promjenama Poslovnika koji ide u prilog tome da se usklade djelokrug rada ministarstva i djelokrug rada odbora, da se Poslovnik uskladi sa potrebama praktički probavljanja kroz Hrvatski sabor europske problematike. Dakle, tu nema dileme što se tiče kluba Hrvatske stranke umirovljenika da je to potrebno jednostavno potrebno učiniti, međutim kad smo već otvorili cijeli Poslovnik onda bi bilo dobro korektno urediti djelokrug rada odbora i konkretno u djelokrugu rada Odbora za rad i socijalno partnerstvo, odnosno mogućeg mogućeg budućeg naziva Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo smatramo da dosta toga treba izbaciti jer jedan dio djelokruga koji je sada definiran u pravilniku pripada graditeljstvu, konkretno stanogradnja. Mi više nemamo toliku socijalnu stanogradnju koja bi bila vezana to je više izuzetak nego što je pravilo kao što je to nekad bilo. bilo. Dalje, prava osoba sa invaliditetom su u djelokrugu Ministarstva socijalne politike i mladih, a u Odbor za rad pripadaju prava koja su isključivo vezana za položaj invalida rada, profesionalnu rehabilitaciju, pravo na invalidsku mirovinu i zato je neprimjereno posebno izdvajati prava invalida jer ne izdvajamo npr. prava žena i muškaraca. Ona su jednoznačna, ona su jedinstvena. Sva prava iz rada i mirovinskog osiguranja primjenjuju se ravnopravno na sve osobe. sada stoji da radno tijelo, konkretno Odbor za rad i socijalno partnerstvo, uređuje i razvija sustav dvostranog i trostranog socijalnog dijaloga. Mi imamo institucionaliziran socijalni dijalog u RH i to radno tijelo doista ne može raditi. On može raditi dobru tematsku konferenciju, on može analizirati stanje, dakle sudionici mogu reći kojim putem treba dalje ići, ali doista radno tijelo Sabora nije u poziciji da ono razvija sustav dvostranog i trostranog pregovaranja, odnosno socijalnog dijaloga. To jednostavno moraju učiniti socijalni partneri samostalno. Naravno kad je u pitanju zaštita prava bivših političkih zatvorenika mišljenja smo da Odbor za ratne veterane nadležan za zaštitu svih žrtava totalitarnih režima, a da Odbor za rad kao i u prethodnim slučajevima za mirovinska osiguranja i ravnopravni status. imamo jedan poseban stav vezan uz vanjske članove saborskih odbora. Mi smatramo da kvantiteta ne znači Da činjenica ako bi svi odbori imali vanjske članove ne znači i kvalitetu rada odbora, pogotovo ne znači na način koji je dosada bio bio uvriježen u radu Hrvatskog sabora da su predstavnici npr. sindikata više razine bili kao reprezentativnih udruga u tri ili četiri odbora. Moramo točno locirati gdje su oni doista potrebni. Nije potrebna tu reprezentativnost koliko, već je rečeno u današnjem izlaganju, je potrebna stručnost u radu odbora. Mi doista smatramo da je za Odbor za rad, socijalno partnerstvo i mirovinski sustav da su dovoljna predstavnika reprezentativnih udruga, ali da nam sigurno trebaju stručnjaci za radno pravo i stručnjaci za mirovinski sustav ako želimo kvalitetnije raditi nego što smo radili dosada. i dosada je u Poslovniku Hrvatskog sabora stajalo da može se provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa, kada zainteresirani predstavnici mogu dati vlastiti doprinos prilikom izrade nacrta prijedloga zakona. Mislim da je dobro otvoriti Hrvatski sabor i dati mogućnost vanjskih članova, ali tu treba imati dobar osjećaj za mjeru između kvantitete vanjskih članova i stvarne kvalitete i stručnosti što ćemo sutra imati u radu, što je potrebno za rad odbora. Dalje, imamo jednu primjedbu u članku 77. stav 1. radi se o sljedećem, u djelokrugu Odbora za rad i socijalno partnerstvo je izrijekom navedena zaštita na radu. Prema tome suvišno je i suprotno Zakonu o ravnopravnosti spolova praviti razliku po spolu, pravo na jednaku zaštitu na radu imaju svi zaposlenici neovisno o spolu. Dakle, predlažemo brisati to vezano uz djelokrug rada Odbora za ravnopravnost spolova. Dakle, suvišno dvostruko normiranje, odnosno čak i diskriminirajuće, odnosno sukob pozitivne i negativne nadležnosti između radnih tijela. Što se tiče ispravka netočnog navoda imamo i tu jedan amandman, odnosno vezano uz repliku jer nije se moglo dati amandman na ispravak netočnog navoda, međutim ne možemo u klubu Hrvatske stranke umirovljenika biti opredjeljivat se po principu ili-ili, najrađe bi da je i-i, i da imamo i ispravak netočnog navoda i repliku. Zašto? Zato, odnosno u postojeće stanje, zašto? Replika je širi pojam, tu nema, nema spora međutim upravo je jedna draž i ta dinamika u ispravci netočnog navoda zato što tu imamo, dakle potrebne su neke vještine koje ljudi imaju, reakcija u trenutku, dakle to ima tu draž, tu draž ima ispravak netočnog navoda. Njegovim ukidanjem dobit ćemo jednu sterilnost u raspravama, a ako sve to damo u replike, a pogotovo ako imamo repliku predlagaču, dakle članu Vlade, predsjedniku kluba, u tom slučaju riskiramo popriličnu polemiku, popriličnu polemiku i žestoke obračune. Ovako ispravak netočnog navoda je ustvari jedan ventil u kojem netko digne palicu, ispravi se, dobije trenutak pažnje možda je to napravio korektno, možda nije napravio korektno, završimo za minutu i idemo idemo dalje. Replika predlagaču, predstavniku kluba, odgovor na repliku je puno žešći puno žešći sudar, ali vidjet ćemo kako će većina u Hrvatskom saboru odlučiti i kako ćemo ispast pametniji iz ove priče, ali u svakom slučaju

bez obzira da li govore u ime kluba, da li govore pojedinačno ili da li govore završno u ime kluba, ne bi govorili sa govornice, opet ponavljam, zašto svi ne bi govorili sa govornice? Vrlo je teško, pogotovo ovima u prvim redovima ako odgovaraju na repliku nekom koji je iza, mikrofon je ispred njih a oni se uporno okreću, okreću razgovarati sa nekim ko je iza. Ergonomski nije baš ispravno i čudna je to komunikacija, ako bi govornik u pojedinačnoj raspravi izašao za ovu govornicu, mi se gledamo u oči, dakle imam repliku i imam odgovor na repliku sa ove, s ove pozicije. Nedavno smo bili u Danskom parlamentu, tamo čak ni predsjedavajući ne sjedi iza govornika, govornica je sa strane tako da tako da onaj koji govori nema tu smetnju da ima nekog iza sebe. Dakle, taj dio je sadržan u našem amandmanu, vidjet ćemo dajemo to, svoj prilog raspravi pa o tome razmislite, jer to ne iziskuje neke epohalne napore da se taj dio riješi. Bilo je tu krasnih prijedloga sa zadovoljstvom, zadovoljstvo je bilo danas slušati sve ove rasprave, jedno bi moro iskoristiti ovdje da ispravim navod kolege Lesara. Kolega Lesar je rekao da pločice nerviraju građane, građane nerviraju oni koji pločice dižu. To je činjenično stanje, a da je to takvo ja ću vam zorno pokazati na jednoj, na jednom primjeru iz mandata 2003. -2007. Ovdje po sredini je sjedio kolega Pero Kovačević koji je u jednom trenutku imao jubilarno tisućito javljanje za riječ u Hrvatskom saboru. Po tome, on je trebao biti s nama još dva mandata, ali nije prošao u sljedećem mandatu. Dakle nije forma u pitanju, u pitanju je sadržaj, dakle pločice nikoga ne nerviraju, čak se neki ljudi dobro na tome i zabavljaju i sami to kažu, pitanju je onaj koji stoji iza tih pločica. Zahvaljujem na pažnji. 23. svibnja u 17 sati, dvorana Stjepana Radića 133/1. Dnevni red usvajanje zapisnika i prva točka Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2011. godinu sažetak. Imamo dva ispravka netočnog navoda, prvi se javio zastupnik Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjednice. Pa naime, netočan je navod da će ovakvim zapošljavanjem u klubovima zastupnika poboljšat se rad tih klubova i da će ti ljudi biti oni koji će biti stručni i koji će imati kvalifikacije. Nigdje nije u ovom izmjenama i dopunama Poslovnika navedeno da kakvu stručnost trebaju imati, koje kriterije trebaju ispunjavati, koju provjeru trebaju proći i nažalost stavljaju se ispred onih koji danas su zaposlenici državne službe, stavljaju se iznad onih koji su godinama radili u Hrvatskom saboru i to ste regulirali člankom 3 0.b što je apsolutno kontra zakona. Stoga netočno je da će ovakvi ljudi koje želite po stranačkoj liniji zaposliti poboljšati rad Hvala lijepa. Opet ispravak mišljenja, a ne navoda. Sljedeći za ispravak netočnog navoda zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja sam skoro povukao svoj ispravak jer je kolega Hrelja govorio afirmativno o ispravku netočnog navoda, ali kad sam se javio ipak ću ga ispraviti jer je rekao da sam ja ispravljao kolegu Kolmana, a ne netočan navod. Ja sam ispravio netočan navod i vrlo jasno obrazložio,

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege. Klub zastupnika nacionalnih manjina će podržati ovaj Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnik Hrvatskog sabora. Takav svoj stav Klub nacionalnih manjina je iznio i na zajedničkoj sjednici predsjedništva Hrvatskog sabora sa predsjednicima klubova zastupnika zastupnika u Hrvatskom saboru koja je održana u travnju ove godine. Tri su skupine izmjena i o njima smo svi ovdje manje-više govorili i dopuna prijeđenih ovim prijedlogom izmjena. U tu prvu skupinu spada reguliranje i usklađivanje Poslovnika o radu Hrvatskog sabora sa novim ustrojem državne uprave. Druga skupina usklađuje odredbe Poslovnika i sa promjenama Ustava Republike Hrvatske iz 2010., a treća skupina regulira odredbe vezane za prava i dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru. Upravo ova treća skupina govori o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, a posebice ukidanje instituta netočnog navoda prema našem mišljenju predstavlja suštinu ovih izmjena i dopuna Poslovnika o radu Hrvatskog sabora što je pokazao uglavnom i tijek dosadašnje rasprave. mi smatramo da taj institut ispravka netočnog navoda u dosadašnjoj praksi i radu Hrvatskog sabora uglavnom je zloupotrebljavan za replike i iznošenje svojih političkih a da izvorni govornik na čije izlaganje je upotrijebljen institut ispravka netočnog navoda nije imao mogućnost da na bilo kakav stav takve naravi da svoj odgovor. To naprosto nije dobra praksa, dakle smatramo da je to veoma loša praksa. Svjesni smo i manjkavosti ukidanja ovog instituta ispravka netočnog navoda o čemu je govorio i uvaženi kolega Pupovac u ime kluba SDSS-a. Ona na izvjestan način smanjuje dinamičnost rada u ovom Parlamentu, ali mislimo da uz kvalitetnije korištenje replika svi skupa nećemo biti zakinuti u svojim pravima na govor u Parlamentu, odnosno na sučeljavanje različitih političkih, pa i svjetonazorskih pogleda i stavova na razvoj i život hrvatskog društva. Ukoliko se konačno pokaže u narednom periodu da nismo sa ovim izmjenama zadovoljni u našoj ingerenciji je i da ponovno izvršimo popravku. Dakle, ako bude potrebno da vratimo i institut ispravka netočnog navoda. Dakle, ove izmjene i dopune ćemo podržati. Razumijemo ih prije svega kao želju da unaprijedimo naš rad, da kroz taj rad ojačamo dignitet Sabora Republike Hrvatske, pa i nas zastupnika u Saboru. A ako se pak pokaže da ove izmjene i dopune neće polučiti željene efekte još jednom ponavljam imamo mogućnost da to ponovno dotjeramo i popravljamo. Zato ćemo imati vrlo brzo priliku kada budemo usklađivali praktično odredbe Poslovnika sa zakonom koji će uskoro regulirati praktično praćenje rada Vlade naše u okviru institucija Europske unije. Dakle, to će biti vrlo brzo, pa ćemo tu moći popravljati ako smo s tim nezadovoljni. Ja imam ovdje zadatak da prenesem jednu opservaciju mog prijatelja, malo šaljivu na naš muški račun koji kaže da ovaj ispravak netočnog navoda je naročito opasan za muškarce jer da u Parlamentu smanjuje pravo govora čak

Možda je opasnost za neke druge skupine, ali je uglavnom opasnost za vlast pa ispravljam kolegu koji je rekao da je ispravak netočnog navoda opasnost za muškarce. Ispravak netočnog navoda je opasnost za vlast. Hvala lijepo. Hvala. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a, zastupnik Dinko Burić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Započet ću današnju raspravu o ovom prijedlogu izmjena i dopuna Poslovnika citirajući njemačkog književnika Ludviga Berna: „Vlade koje ne dozvoljavaju slobodu govora jer se na taj način šire istine koje su vladama teret rade potpuno istu stvar kao dijete koje zatvori oči da ga nitko ne bi vidio.“ Sloboda govora neophodna je za postojanje demokratske vlasti. U zemljama u kojima ne postoji sloboda govora, u autokratskim sustavima ljudi se boje reći ono što misle. Opasnost od ovoga leži prije svega u činjenici da u tom slučaju vlasti i nadređeni ne znaju što ljudi misle. Kad nema slobode govora vlasti, nadređeni ne brinu se o onomu što podređeni uistinu žele i trebaju. Već je rečeno da se pitanja koja se uređuju današnjim izmjenama i dopunama Poslovnika mogu podijeliti u tri skupine ne umanjujući značaj niti jedne skupine izmjena i dopuna činjenica jest da su za budući rad Hrvatskog sabora upravo izmjene odredbi Poslovnika koje se tiču sudjelovanja saborskih zastupnika u raspravama i njihovo pravo na govor i izražavanje mišljenja zasigurno najvažnije ili među najvažnijim odredbama. Nije tajna da je dosadašnja praksa rada na sjednicama Hrvatskog sabora pokazala kako je nebrojeno puta bilo najblaže rečeno krive uporabe poslovničkih mogućnosti za sudjelovanje u raspravi. Ali bilo koja promjena ni u kom slučaju ne smije dovesti u pitanje ispunjenje osnovne zadaće i prava saborskih zastupnika, naše pravo na govor i izražavanje mišljenja jer je to pravo zajamčeno i člankom 38. Ustava Republike Hrvatske kao i člankom 19. UN-ove Opće deklaracije o pravima čovjeka. Mi u Klubu zastupnika HDSSB-a polazimo prije svega od toga da se ne smije dogoditi da nova razina mogućnosti saborskih zastupnika da koriste pravo na slobodu govora i izražavanja mišljenja bude manja od one koja je do sada postojala tim više što se predloženim izmjenama i dopunama Poslovnika ne samo ukida ispravak netočnog navoda već se na određeni način ograničava i mogućnost korištenja dosadašnjeg instituta povrede Poslovnika. Taj se institut doduše ne ukida u punom smislu riječi, ali se predloženim rješenjem u stvarnosti ukida mogućnost brze reakcije zastupnika na izlaganje. Jer dok zastupnik prvo najavi da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika, pa dok ona ili on onda u roku od 24 sata i podnese taj zahtjev, pa zatim onda Odbor u roku od 24 sata od zaprimanja tog zahtjeva i dostavi svoje mišljenje dolazimo do situacije koja se u narodu zove „prošla baka s kolačima“. Kako god predlagatelj ovih izmjena i dopuna ovakav prijedlog pokušavao umotati u celofan činjenica jest da se ovakvim prijedlogom novog Poslovnika od dosadašnje tri poslovničke mogućnosti za sudjelovanje u raspravi, ispravka netočnog navoda, povrede Poslovnika i replike ova mogućnost svodi na samo jednu i to na repliku i to bez ikakvog nadomjeska nekim drugim poslovničkim rješenjima. Iz ovoga se ne može zaključiti drugo nego da će ovako zamišljen novi Poslovnik biti znatno restriktivniji u pogledu omogućavanja ostvarenja prava na slobodu govora i slobodu izražavanja u Hrvatskome saboru, a upravo je govor najsnažnije i najvažnije oružje u ispunjenju osnovne zadaće svakog saborskog zastupnika, zastupanja interesa hrvatskih građana koje ovdje u Hrvatskom saboru i predstavljamo. Time je na svoj način povrijeđeno i pravo na slobodu samih saborskih zastupnika. To je od sadašnje vladajuće većine u Hrvatskoj predvođene SDP-om tim čudnije ako se sjetimo riječi poznate njemačko-poljske političarke Roze Luksemburg koja je odavno rekla: „Sloboda je uvijek sloboda drugačijeg mišljenja.“ Nebrojeno puta smo ovdje u Hrvatskom saboru posljednjih godina slušali riječi i usklađivanje sa zakonodavstvom i pravnom stečevinom Europske unije. Rečeno je tijekom dosadašnje rasprave da današnji prijedlog ne sadrži usporedbe naših poslovničkih rješenja sa rješenjima koje nalazimo u poslovnicima nekih drugih europskih i svjetskih Parlamenata osobito onih s dužom tradicijom parlamentarnog rada. Ovom prilikom želja mi je učiniti upravo to. Naime, vrlo je zanimljivo pogledati kakva rješenja po tom pitanju, osobito u pogledu poslovničkog osiguravanja zastupnicima raznih mogućnosti govora nalazimo i u Europskoj uniji, ali i u nekim nacionalnim Parlamentima pojedinih članica te iste Europske unije kao i izvan nje. Krenimo s Poslovnikom Europskog parlamenta. Članak 150. govori o tzv. jedno minutnim govorima. Drugim riječima glasi: „Na svakoj sjednici za vrijeme prve dnevne sjednice predsjednik tijekom razdoblja od najdulje 30 minuta daje riječ zastupnicima koji žele upozoriti Parlament na pitanje od političke važnosti. Vrijeme za izlaganje ograničeno je na jednu minutu, a predsjednik i kasnije tijekom iste sjednice može dopustiti takvo dodatno razdoblje. No, zanimljivo poslovničko rješenje nalazimo u članku 151. istog Poslovnika EU parlamenta koji govori o tzv. osobnim izjavama. Ovaj članak 151. Poslovnika glasi: "Zastupnici koji zatraže riječ radi davanja osobne izjave govore na kraju rasprave o dotičnoj točci dnevnog reda ili prilikom usvajanja zapisnika s dnevne sjednice na koju se odnosi zahtjev za riječ. Zastupnici ne smiju govoriti o suštinskim pitanjima već svoje izjave ograničavaju na pobijanje mogućih primjedbi koje su tijekom rasprave izrečene o njima osobno ili mišljenja koja su im pripisana ili na ispravljanje vlastitih izjava. Osobna izjava smije trajati najdulje tri minute osim ako parlament ne odluči drukčije". Ovaj članak Poslovnika EU parlamenta je ne samo mogući pravi nadomjestak ukidanja našeg dosadašnjeg ispravka netočnog navoda nego je rješenje koje je znatno i bolje od našeg dosadašnjeg rješenja. A s obzirom kako se često pozivamo na pravnu stečevinu EU i kada treba i kada ne treba onda ne treba izmišljanju toplu vodu nego uzeti ona rješenja koja su uistinu kvalitetna. No, zanimljiva su i druga rješenja u nacionalnim parlamentima. Pogledajmo što u tom smislu nalazimo u poslovniku njemačkog Bundestaga. Navest ću ovom prilikom odredbe samo četiri članka ili pravila kako oni kažu njihovog Poslovnika koji reguliraju ova pitanja. Pravilo 29. Poslovnika Bundestaga regulira mogućnost postavljanja pitanja povrede Poslovnika ili čak utvrđenog dnevnog reda. U stavku 3. tog 29. članka navodi se "ako član Bundestaga postavi pitanje povrede bez želje da govori o pokrenutom proceduralnom prijedlogu ili da pokrene sam proceduralni prijedlog predsjednik mu daje pravo govoriti po vlastitoj odluci uz odredbu u stavku 4.da niti jedan član Budenstaga o povredi Poslovnika ne može govoriti duže od 5 minuta". A nama se danas nudi rješenje da se umjesto instituta povrede Poslovnika uvede najava podnošenja pisanog zahtjeva odboru na koji odgovor možemo dobiti najranije za 48 sati. Toliko se kunemo u pravnu stečevinu EU a kada je u pitanju stupanj demokratičnosti, a pravo na govor zastupnika jest nešto po čemu se stupanj demokracije može mjeriti onda se sve ne samo ne ugledavamo na ove države već se nažalost idemo i u suprotnom smjeru. U prilog tome govori i pravilo 30. Poslovnika Budenstaga koji poput Poslovnika EU regulira mogućnost tj. pravo člana Bundestaga iznošenja tzv. izjave o raspravi nakon zaključka prekida ili odgode rasprave. U tom 30. članku "Predsjednik može dati prijedlog članovima koji traže dozvolu da govore s ciljem da daju izjavu u tijeku rasprave, a član koji zatraži riječ kako bi dao izjavu o tijeku rasprave mora predsjedniku informirati o razlogu davanja izjave. Pri tome može iznijeti izjavu o raspravi samo u cilju ispravke bilo kojeg podatka koji je bio iznesen o njegovoj osobi u tijeku rasprave ili radi ispravka nečega što je on sam ranije izjavio, a izjava ne može trajati duže od 5 minuta". Nije li i ovo na određeni način ono što smo mi do sada imali kako institut ispravka netočnog navoda? ako ne i zanimljivija rješenja koja nalazimo u člancima 31. i 32. Poslovnika Bundestaga. Pravilo 31 koje govori o pravu na objašnjenje glasa "Nakon zaključivanje rasprave bilo koji član Bundestaga ima pravo na usmenu izjavu o konačnom glasovanju koje ne može trajati duže od 5 minuta ili predati kratku pismenu izjavu koja se uključuje u zapisnik zasjedanja. U pravilu predsjednik daje pravo članovima da daju izjave prije nego što se prijeđe na glasovanje". Prije glasovanja član Bundestaga čak ima pravo izjaviti kako neće sudjelovati u glasovanju. Pravilo 32 koje govori o pravu na izjave o temama koje nisu uvrštene u dnevni red navodi sljedeće: "predsjednik može prije nego otvori prvu točku dnevnog reda ili nakon zaključivanja, prekida ili odgode rasprave dati riječ članu koji želi govoriti o temi koja nije uvrštena u dnevni red kako bi dao izjavu o činjenicama ili izjavu osobne prirode kada član zatraži riječ obavijestit će predsjednika o razlogu za izjavu, a njegova usmena prezentacija ne može trajati duže od 5 minuta". Podsjećam, mi ukidamo ispravak netočnog navoda i povredu Poslovnika u usmenom obliku a u gore navedenim primjerima iz Njemačke nalazimo poslovnička rješenja koja ne samo omogućavaju i ispravak netočnog navoda i povredu Poslovnika već osiguravaju i mogućnost i sudjelovanje u raspravi na način na koji do sada nismo niti imali. A toliko se često pozivamo na praksu i primjere iz zapadnih demokracija i što je najbolje nisu ovo jedini primjeri koji govore da postoje ne samo drugačija i bolja rješenja od naših. U ovom pogledu navest ću neke primjere članaka Poslovnika Zastupničkog doma talijanskog Parlamenta. Pravilo 40 koje definira pravo postavljanja tzv. preliminarnih pitanja i pitanja odgode glasi: "Prije početka rasprave pojedinačni zastupnik ima pravo postaviti preliminarno pitanje npr. da se o određenoj temi uopće ne treba raspravljati ili pitanje odgode npr. da se rasprava odgodi do određenog datuma". A zanimljivo je pravilo 42. koje definira pravo na osobno mišljenje. Ono glasi: "Ukoliko zastupnik pokazuje nedostojno ili neprimjereno ponašanje ili mišljenje koje je u suprotnosti onome koje je stvarno iskazano ili implicirano govorniku takvo ponašanje smatrat će se osobnim mišljenjem. U takvom slučaju zastupnik koji zatraži riječ mora objasniti svoje mišljene, a predsjednik će donijeti odluku". Zanimljive primjere nalazimo i u poslovniku mađarskog Parlamenta u članku 50. i u članku 52. No navedeni primjeri iz ovih Poslovnika raznih europskih parlamenata vidljivo je da u pogledu omogućavanja prava na govor i izražavanja mišljenja postoje znatno bolja rješenja od ovih koji se danas u ovom prijedlogu izmjena i dopuna Poslovnika Hrvatskog sabora nalaze. No iz njihovih iskustava možemo vidjeti ne samo da ispravak netočnog navoda i povreda Poslovnika postoje u njihovim poslovnicima već i da kod njih nalazimo i druge poslovničke mogućnosti koje mi do sada nismo niti imali. A u tom smislu navest ću još jedan primjer. Govoriti slobodno govoriti i izražavati slobodno svoje misli jedno je od najvrednijih tekovina ljudske povijesti. Koliki je značaj omogućiti to pravo osobito u parlamentarnoj praksi vrlo lijepo pokazuje i opisuje i postojanje jedne posebne vrste parlamentarne procedure koja postoji još od vremena Rimskog senata pa sve do danas. Naime, i u Rimskom senatu ne samo da nije bilo ograničenja za raspravu već je postojao jedan tzv. omiljeni trik, to je bio običaj govorenja izvan rasprave što se danas često naziva filibuster. Ovaj običaj prihvaćen je i danas u parlamentarnoj praksi brojnih razvijenih demokracija među njima i SAD-a, Kanade, Velike Britanije i Francuske. Filibuster kao vrsta parlamentarne procedure pravo je pojedinca na produženje rasprave kojim se pojedinačnom članu parlamenta omogućava da odgodi ili potpuno spriječi glasovanje o određenom prijedlogu. Ta se procedura naziva još i skidanje zakona govorom i smatra se oblikom opstrukcije zakonodavstva ili drugog zakonodavnog tijela. Na američkoj zakonodavnoj sceni filibusterom je nazvana taktika odugovlačenja odnosno blokiranja protivnikove zakonodavne inicijative a odugovlači se beskrajnim držanjem govora za govornicom senata. Cilj ove mjere je zaštititi prava stranke koja je u manjini pa iako se razmjerno rijetko koristi manjinska stranka filibusterom može praktički blokirati svaku inicijativu većine. Brojni su primjeri korištenja filibustera i to u razne svrhe. Primjerice jedan je protivnik građanskih prava crnaca 1957. godine u Američkom senatu govorio bez pauze više od 24 sata samo kako bi blokirao donošenje Zakona o ublažavanju rasnih diskriminacija. U SAD je bilo dosta pokušaja ublažavanja pravila filibustera ali se takvi pokušaji nailazili na snažne otpore pa se čak i prema rezultatima anketa većina Amerikanaca protivi mijenjanju tih pravila. Dapače, ugledni analitičar američke zakonodavne scene Norman J. Ornstein smatra da bi bilo kakvo smanjenje prava manjine u senatu imalo dalekosežne posljedice jer kaže: Osnovna karakteristika Senata je sustav demokratskog odlučivanja kojim se među ostalim želi izbjeći donošenje odluka pod utjecajem emocija iz većinske stranke. Stranci koja je u manjini na raspolaganju su mnoga oruđa parlamentarne borbe koja ona koristi da ostvari svoje ciljeve. Ako bi se to promijenilo krenulo bi se prema tiraniji većine." A što je još bolje, filibuster američki ustav čak niti ne spominje već se radi o podzakonskom aktu, odnosno unutarnjem pravilniku rada koji je donio Senat. Dramatičan primjer filibusteringa zabilježen je i u Donjem domu Kanade između četvrtka 23.6. i 25.6.2011. Tada je u pokušaju da spriječi donošenje zakona koji je trebao urediti povratak otpuštenih zaposlenika Kanadske pošte nova demokratska stranka vodila filibustering koji je trajao 58 sati. Zabilježeni su i brojni primjeri filibusteringa u Velikoj Britaniji. Evo npr. u siječnju 2011. laburisti su pokušavali odgoditi donošenje Zakona o parlamentarnim izborima i izbornim jedinicama do 16. veljače, roka kojeg je odredilo izborno povjerenstvo kako bi se 5. svibnja održao referendum o alternativnom glasovanju. Osmog dana rasprave osoblje Gornjeg doma postavilo je kamp krevete i osvježenje za laburiste kako bi se odmorili i to je prvi put u 8 godina. U Francuskoj u kolovozu 2006. godine lijeva opozicija predala je 137440 amandmana na predloženi zakon koji je trebao smanjiti udio Države Francuske u …/Ne razumije se./… de France sa 80 na 34% kako bi se omogućilo njegovo spajanje sa Suezom. Prema uobičajenom parlamentarnoj proceduri glasovanje o svim tim amandmanima trajalo bi 10 godina. Doduše, ljevica je kasnije to povukla jer nije imala dovoljnu potporu javnosti. Naveo sam nekoliko primjera i ovog oblika parlamentarne procedure kako bih naglasio činjenicu da je u razvijenim zapadnim demokracijama na koje se tako često ugledavamo pravo na govor i slobodu mišljenja neusporedivo je jače izraženo nego u našoj parlamentarnoj praksi i u ovoj dosadašnjoj, a što se tiče ovog prijedloga da i ne govorim. Zato ću današnju raspravu u ime Kluba zastupnika HDSSB-a završiti riječima poznatog liberalnog mislioca Johna Stewarta Milla: sloboda govora nije važna samo zato što svatko ima pravo na slobodu izražavanja nego i zato što zajednica u kojoj živimo ima pravo čuti naša razmišljanja. I sjećajući se izreke Winstona Churchilla da bi govor trebao biti poput ženske suknje, dovoljno dugačak da bi pokrio temu, a dovoljno kratak da bi bio zanimljiv ne predlažemo uvođenje filibustera u našu parlamentarnu praksu, ali mislimo da je svođenje dosadašnje tri poslovničke mogućnosti na samo jednu i to na repliku veliki korak unazad u pogledu i dostignutog stupnja razvoja, ali i daljnjeg razvoja demokratskih dostignuća Republike Hrvatske. … /Upadica: o pronalaženju i drugih mogućnosti ostvarivanja prava na govor koristeći se iskustvima gore navedenih poslovničkih odredbi drugih europskih i svjetskih parlamenata jer je točna stara izreka da mač ima samo dvije oštrice, a jezik ih ima stotine. No govoriti ne samo hvaleći već i opominjući nekoga za učinjeno nije znak neprijateljstva već naprotiv, jer je još i Ciceron rekao opominjati i biti opominjan svojstvo je pravo prijateljstva. Vladajući uvijek moraju voditi računa da će u raspravama zastupnika čuti ne samo hvalospjeve nego i kritike pa u tom smislu i vi koji danas vladate Hrvatskom vodite računa o još jednoj rečenici velikog britanskog političara Winstona Churchila: ne zamjeram kritici čak niti kada se zbog oštrine za neko vrijeme rastaje sa stvarnošću. Zaključno, klub HDSSB-a predlaže da se u konačnu verziju izmjena i dopuna Poslovnika uvrste i iskustva drugih zemalja od kojih imamo što naučiti. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Pogotovo ako su primjerene i moguće kod nas, obzirom na dosadašnji rad Parlamenta, tradiciju itd. Slažem se s vama. Poštovane zastupnice i zastupnici, čast nam je na galeriji Hrvatskog sabora pozdraviti poštovanog predsjednika Andrew Scheera, predsjednika Zastupničkog doma Kanadskog parlamenta s izaslanstvom koji borave u službenom posjetu Republici Hrvatskoj s kojim smo se evo sastali i mi sa svojim izaslanstvom prije sat vremena. Molim da ih pozdravimo Hvala lijepa. I u ime kluba SDP-a gospodin zastupnik, potpredsjednik Hrvatskog sabora Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijepa, uvaženi predsjedniče. Kolegice i kolege. Klub SDP-a promišljajući ove predložene izmjene našeg Poslovnika polazi od činjenice da Sabor nije samo zakonodavno nego i vrhovno predstavničko tijelo građana. U Saboru nisu zastupljene samo različite političke opcije koje izlaze na parlamentarne izbore, različiti svjetonazori nego su predstavljeni i svi građani, svaki pojedinačni građanin koji je izašao na izbore i glasao. Zbog toga, štiteći dostojanstvo Sabora, mi štitimo dostojanstvo građana i to nam mora biti na pameti kada mijenjamo ovaj naš Poslovnik o radu jer ovdje radeći, govoreći, nastupajući, mi predstavljamo one koji su za nas glasali. O tome prvenstveno moramo voditi računa i svjesni smo činjenice da ove izmjene Poslovnika su motivirane upravo tom željom da se popravi slika Sabora koja nažalost u javnosti nije dobra. Kada ne bi bilo zloupotreba određenih instituta koji u Poslovniku postoje ne bi bilo ni potrebe da se taj Poslovnik mijenja. Nažalost, ne shvaćaju svi zastupnici na jednak način ovu potrebu očuvanja dostojanstva Sabora pa je zbog toga potrebno mijenjati Poslovnik. Bilo bi dobro da smo u tome konsenzualni, da ovo predstavlja jedan dogovor izabranih od strane građane. No i ako ne bude tako, ako u raspravi prevladaju politikantski elementi to nas neće obeshrabriti da ipak ove izmjene donesemo većinom glasova s najboljom namjerom. Raduje me govor kolege Burića koji je govorio konstruktivno, sa željom da ove izmjene uistinu poprave Poslovnik, upozoravajući većinu da ne zloupotrebljava tu činjenicu što je većina na štetu manjine, jer i manjina je izabrana i za njih je netko glasao, oni se nisu sami izabrali u ovaj Sabor. Zašto je važno sada izmijeniti Poslovnik? Važno je spriječiti destrukciju u radu Sabora o kojoj je govorio i kolega Pupovac. Ona nažalost postoji. Zanimljiva su neka promišljanja npr. kolege Lesara koji kaže da bismo trebali po uzoru na Europski parlament uvesti novčano kažnjavanje zastupnika koji ne dolaze na sjednice, ne sjede u Sabornici, pogotovo ako ne dolaze na glasanje. Eto kako jedno razmišljanje koje je, neka mi kolega Lesar, sad ga nema ovdje u sabornici, ne zamjeri je zapravo na jednom tragu populizma, možda i s dobrom namjerom, može ili bi dovelo do toga da se umanji pravo parlamentarne manjine kad bismo taj prijedlog prihvatili. Naime, Europski parlament nije klasični nacionalni parlament s odnosom većine i manjine iz koje onda proizlazi nekakva europska vlada. Tamo se uglavnom stvari rješavaju konsenzusom. Kad bismo uveli ovo pravilo kažnjavanja onda bismo oporbi, manjini parlamentarnoj izbili jedan snažan adut, a to je rušenje kvoruma. Neprestano propitivanje da li parlamentarna većina, da li ona uopće jest većina ili nije većina. A neka Vlada proizlazi iz nekog nacionalnog parlamenta kao Vlada samo zbog toga što ima parlamentarnu većinu. Onog časa kad tu većinu izgubi makar za jedan glas ona više nije Vlada, ona više nema legitimitet. Pa bismo mi kroz institut obaveze dolaska na glasanje zapravo opoziciji naštetili. To predlaže opozicija. To predlaže opozicija kroz kolegu Lesara jer ne shvaća te odnose. Hoće se dopasti javnosti, javnost misli da mi nismo ovdje dovoljno prisutni jer ne zna da imamo i neke druge poslove kao što je i kolega Lesar sad vjerojatno obavlja neki drugi posao, a nije iz lijenosti nenazočan ovdje, ali hoće se dopasti toj javnosti pa onda predlaže rješenje koje bi bilo na štetu opoziciji. Nećemo zbog toga prihvatiti ovaj Lesarov prijedlog jer želimo braniti pravo parlamentarne manjine. To je naša zadaća kao većine. Jer manjinu može zaštititi jedino većina, manjina ne može sama sebe zaštititi. Zašto? Pa zato što je manjina. Kolega Pupovac je dao jedan zanimljiv prijedlog jedno dobro razmišljanje o tome kako bi trebalo povećati ovlasti predsjednika Parlamenta kao čuvara Poslovnika. Možda bi to bio bolji put bolji put nego ovako kroz Poslovnik nastavljati izolirati svaku od mogućih situacija. Ali, kad bismo već krenuli tim putem onda bi nas vjerojatno manjina napala da želimo od predsjednika stvoriti faraona. Osobno mi se taj prijedlog dopada, osobno mislim da bismo morali imati povjerenje u čelništvo Sabora, u one koji vode sjednicu, jer često puta nemamo drugi izlaz ni poslovnički i događat će nam se situacija da nećemo imati poslovnički izlaz jer je nemoguće sve zapisati u Poslovniku što može riješiti autoritet predsjedavajućeg. Ajmo o nekim konkretnim rješenjima. Zaposlenici kluba, dakle osobe koje se bez javnog natječaja primaju za rad u klubu. Kolega Đakić je to u pet, šest ispravaka netočnih navoda napao. Taj institut postoji i sada, postoji i dosada. U prošlom sazivu Sabora vodio sam Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Dogodilo se da je administrativna tajnica otišla u mirovinu i bivši tajnik mi je na razgovor poslao dvije osobe koje su tada bile neraspoređene od strane tih stručnih službi da je uzmemo na rad u odbor. Obavio sam razgovor s njima, pitao sam ih kako su se i kada zaposlili u Saboru. Prva mi kaže preko kluba HDZ-a. Uzeo ju je klub HDZ-a, kad je ostvarila pravo na stalni radni odnos onda su je prebacili u neki odbor. Tako jedna, tako i druga. To je bio model zapošljavanja, a gospodin Đakić napada rješenje po kojem će se moći i dalje zapošljavati u klubu, ali neće moći ići u radna tijela, moći će ostati jedino u klubu. Dakle hoćemo, kolega Đakiću i kolege iz HDZ-a, izbjeći to da se preko klubova zastupnika zapošljavaju ljudi u administrativni aparat. Vi to napadate, mi smo na to ponosni. Sad nešto o ispravku navoda i njegovoj zlouporabi. Tako su izgledali ispravci navoda. Nije točno da ova Vlada ne valja, točno je to da je prošla Vlada valjala, a dokaz za to je taj da Vlada Ivice Račana nije valjala ništa. To su ispravci, najčešće. Kada kažemo da hoćemo vratiti dostojanstvo Sabora hoćemo to izbjeći. Hoćemo to onemogućiti jer to ljudima ide na živce. Evo netko je ovdje spomenuo bivšega našeg kolegu Kovačevića sa tisuću ispravaka netočnih navoda. Nije … Znate nitko se u ovom Saboru nije i neće proslaviti kroz ispravke netočnih navoda. Dobar ili loš zastupnik ste po svojim govorima, pojedinačnim govorima, a ne po tome koliko često ispravljate nečiji navod zloporabeći taj institut. Sigurno nećete se dopasti ni javnosti nit ćete si time osigurati dodatni mandat. Priprema za raspravu, kvalitetna rasprava to je ono što se od zastupnika očekuje i to je ono što nekog zastupnika može proslaviti ili ne proslaviti. Postoje pojmovi koji se nalaze u odnosu subordinacije pa viši pojam u sebi obuhvaća i sadržaj nekoga nižega pojma. U takvom odnosu subordinacije nalaze se pojmovi replike i ispravka netočnog navoda. Replika uključuje i ispravak netočnog navoda. Nekome replicirajući mi možemo njemu ispraviti i navod. Prema tome apsolutno ne stoji tvrdnja, deset puta je ovdje sad ponovljena, da ukidanjem ispravka netočnog navoda mi smanjujemo pravo govora. Ne smanjujemo jer ostaje viši pojam i umjesto ispravka navoda se može replicirati i predlagatelju kojem se dosada nije moglo replicirati. Što je slijedilo iza ispravka netočnog navoda koji to uopće nije bio? Slijedila je u pravilu povreda Poslovnika. Niti je Poslovnik povrijeđen nego zastupnik naprosto nije htio otrpjeti repliku na koju ne može odgovoriti pa je nakon jedne zloupotrebe slijedila druga zloupotreba. Najprije je zloupotrijebljen ispravak netočnog navoda, a odmah iza toga je zloupotreba povrede povrede Poslovnika. Ispravljajući Poslovnik to želimo onemogućiti, te zloupotrebe. Ponavljam, da ih nije bilo ne bi bilo ni potrebe da se to mijenja. Što dobivamo najavom? Evo u ovom sazivu Sabora možda prije 10, 15 dana dvoje potpredsjednika Sabora je najavilo, prijavilo je nekakvu povredu Poslovnika pa je najavilo da će tražiti od Odbora za Ustav i Poslovnik ocjenu da li je Poslovnik povrijeđen. da li je Poslovnik povrijeđen, nisu to tražili, a potpredsjednici su doma, čuvari Poslovnika nisu to tražili. Znate zato nisu? Pa zato što Poslovnik nije povrijeđen vrlo jednostavno i oni to znaju, oni to znaju jer su dugo godina u Saboru i dobro poznaju taj Poslovnik, te stvari želimo izbjeći. Nemoguće je sve stvari urediti Poslovnikom, to je nemoguće, nemoguće je predvidjeti sve situacije i zbog toga bi možda bilo dobro da razmislimo i o uvođenju zastupničkog kodeksa, kodeksa, kodeksa ponašanja zastupnika npr. koji bi regulirao to da li će predstavnici istog kluba replicirati jedan drugome? Što znači uopće replika, jer smo čuli i takva tumačenja da replika ne znači osporavati nečije mišljenje, ali to je jedno lingvističko, originalno lingvističko tumačenje koje ako netko poželi objaviti možemo mu se potruditi da mu to izdamo, jer će sasvim sigurno predstavljati jedan novom u lingvističkoj teoriji pa možemo kao o trošku Sabora i takva razmišljanja objaviti. Dakle, domišlja se, svakakva rješenja se domišljaju, ali na način da se zloupotrebljava Poslovnik. Razmislimo prema tome o jednom kodeksu, probajmo li ga donijeti konsenzusom, on je u interesu nas, u interesu izabranih zastupnika, ali u interesu Parlamenta samoga, a ako je nešto u interesu Parlamenta onda je to i u državnom interesu i interesu građana koji su nas izabrali. Ako budemo razmišljali na taj pozitivna načina, a evo kolega Burić mi je tu na pameti kao primjer jednog konstruktivnog pristupa ovome, opozicijskog ali konstruktivnoga onda se nalazimo na dobrom putu da popravimo ovaj Poslovnik, raspravljamo ga u dva čitanja, ali da i na bolji način uredimo naše međusobne odnose u Saboru, odnose većine i odnose manjine s tim da je pravo na govor, bilo i ostaje najvažnije od prava koje zastupnici imaju. Zastupnik koji nema prava govoriti zapravo i nije zastupnik, on ne može onda predstavljati nikoga pa ni one koji su ga izabrali. Hvala vam. Hvala lijepa. Imate samo pet ispravaka netočnih navoda, počevši od gospodina zastupnika Zorana Vinkovića. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Bilo je dosta za ispravit kolegu Stazića, ali između ostalog rekao da će ukidanje ispravka netočnog navoda zaštiti dignitet Sabora, a ja ne znam da li je taj dignitet Sabora bio narušen u onom prošlom mandatu kad je upravo kolega Stazić koristio tu poslovničku mogućnost i povrede poslovnika ispravka netočnog navoda, a što se tiče kodeksa za zastupnike, nadam se da kolega Stazić nije misli da budemo svi uniformirani, da stavimo crvenu ovaj maramu i kapicu na glavu.

stao u obranu i rekao da će ovakvim izmjenama Poslovnika i ukidanjem institucije ispravka netočnog navoda, da će time štitit pravo parlamentarne manjine, tj. oporbe. Ne gospodine Staziću, ovim brisanjem jasno pokazujete da nam stavljate flaster na usta, da ne možemo govoriti ni vama, ni odgovarati i ispravljati ono što kažete kao netočno. Jel da nije tako, prihvatili bi inicijativu koju je imao klub HDZ-a kad je ponudio da se postroženim kriterijima uredi to poslovničko pravo kako ne bi bilo zlouporabljeno. Tada niste ni odgovorili na tu inicijativu. Možda valja formulirati nešto jako precizno, nikad se ne zna ako dođemo do rješenja, probajte. Gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite, ispravak netočnog navoda. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa ja sam isto primijetio ove netočne navode, a ja ću dodati još jedan. Da se samim izmjenama štitimo dostojanstvo građana. Netočno. Dostojanstvo građana se štiti osiguravanje minimalnim materijalni uvjeta življenja i kvalitete življenja, a to se ne čini na način da se povisuje PDV na 25%, ne čini se na način da se povisuje cijena… **Šprem, Boris (SDP)** Molim vas. Izašli ste iz teme nije bilo riječ o PDV-u ali,

E sad bih ja vama rekao tako da možda povrede Poslovnika neće ni biti, a vidim da se s pravom gospodin Stazić javio za povredu Poslovnika. Vidite,vi sad kažete s jedne strane u raspravi je bilo da bi predsjedavajući trebao imati veće ovlasti itd., i sad kad sam ja vas htio prekinuti jer ste izašli iz okvira onoga što ste smjeli govoriti kod ispravka netočnog navoda vi ste rekli da sam vas ja omeo. A kako ću onda imati ovlasti ako vi ovako rezonirate? Dakle, ako ćemo i tu postići konsenzus bilo bi jako dobro. Hvala lijepa. Jel' to to bilo? **Stazić, Nenad (SDP)** Ma ne, ne ja sam samo htio demonstrirati **Šprem, Boris (SDP)**

Dobro,hvala. I kako je jedan zastupnik odustao od ispravka netočnog navoda ostala je još četvrta gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa ja ispravljam netočan navod gospodina zastupnika Stazića koji iznosi sada već po jedno peti ili šesti put u ovom Hrvatskom saboru i insinuira o tome da su pojedine službenice u Hrvatskom saboru došle bez natječaja u neki klub i onda su potom ostale trajno raspoređene u Hrvatskom saboru. To je netočno. Prema podacima kadrovske službe ne postoji niti jedna osoba srednje stručne spreme koja je primljena u klub bez natječaja i potom raspoređena za stalno radno mjesto. A to što gospodin Stazić službenice srednje stručne spreme ispituje u kojem je i gdje klubu radila pa da li bi bila podobna onda u njegovom odboru raditi to je druga stvar. Ja sam dobila u stručnu službu i tajnicu odbora i administrativnu tajnicu i nisam je ispitivala kod koje političke opcije je prije toga radila. Hvala lijepa. valjda će biti kasnije prilike. Prelazimo na pojedinačnu raspravu za koju se, aha pardon, gospodin da i najavio je a ja sam to ali nenamjerno Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Na kraju rasprave po klubovima mogu reći kao predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da ću ja sasvim sigurno još jedanput vrlo pažljivo pročitati sve rasprave klubova o Prijedlogu odluke za izmjenu i dopunu Poslovnika. S tog naslova mogu reći da vam se zahvaljujem na raspravi bez obzira da li je poduprla ili nije poduprla sve što je prijedlog odluke donio među vas saborske zastupnike u skladu sa principom da sloboda govora je najvažnija a posebno u Saboru. Ona ima ograničenje jedino pravom i drugog da govori i da ne bude povrijeđeno to njegovo pravo. U skladu s time mogao bih reći recimo da je upravo sada ispravci netočnog navoda demonstracija da taj ispravak netočnog navoda nije u funkciji bistrenja politike, nije u funkciji da građani razaznaju što je istina u hrvatskom i što se govori i što se zastupa, nego je u funkciji da se zamute stvari. A institut replike ne obvezuje saborskog zastupnika niti govornika bilo kojeg u Hrvatskom saboru da replicira. On može samo ispraviti netočan navod, može ispraviti samo netočan navod i s time završiti svoje izlaganje. Dakle, bilo je različitih prijedloga, različitih razmišljanja, različitih sugestija. Ali Poslovnik će biti onakav kakav da tako kažem u ovom trenutku zahtijeva hrvatski Parlament ili dosegnuti stupanj demokratskog uvažavanja u hrvatskom Parlamentu, demokratskog standarda. A još ću samo ovo reći da činjenica replike osigurava da ne možemo kada blago vama zastupniče vi možete kazati što god želite, a da vam nitko ne može reći da lažete ili da ste krivo rekli. Replika omogućava upravo to da replicirate, osporavate i Vladi i klubu i bilo kome tko se pojavi za ovom govornicom. To ćemo nastojati da se zadrži u Poslovniku i da se po mogućnosti onemogući opstrukcija takvog stajališta. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodinu potpredsjedniku u ime Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav što se osvrnuo na raspravu koji su bili po klubovima i do pola dva dok ne završimo a danas ćemo samo izgleda imati Poslovnik i nećemo imati druge točke. Imamo dosta prijavljenih, tamo negdje do 5 sati tako smo otprilike izračunali. To najmanje, ali ne računamo replike, a osobito ispravke netočnih navoda. Samo obavještavam, a prvi riječ ima gospodin zastupnik Domagoj Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. prije nego što i ja kažem nekoliko riječi o ovoj temi dozvolite mi samo da podsjetim na jedan povijesni događaj. Naime, prvi Poslovnik Hrvatskog sabora usvojen je davne 1861. godine na zasjedanju Sabora Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od tada seže tradicija, odnosno povijest Poslovnika Hrvatskog sabora. Dakle, onog najvišeg predstavničkog tijela u Republici Hrvatskoj. Taj Poslovnik se puno puta mijenjao. Jedna od zanimljivosti je recimo da je jedno vrijeme glasanje provođeno tako što su zastupnici ustajali ili ostajali sjediti. Naravno, Poslovnik se od tada mijenjao i normalno je da se mijenja. Jer mijenja se i Hrvatski sabor, mijenjaju se okolnosti u kojima on djeluje, a prošlo stoljeće je bilo upravo svjedok mnogih povijesnih mijena. Tako se i Sabor tome prilagođavao i normalno je da se nastavi prilagođavati u samostalnoj i suverenoj Hrvatskoj. Kolega Leko je rekao da je Poslovnik Hrvatskog sabora jedan sui generis dokument. Ja se s time slažem i mislim da tu nema dvojbe da je ovaj Poslovnik zapravo bio dobar. Ali instituti koje on propisuje su zlorabljeni i to je ono zbog čega po mom uvjerenju ovaj Poslovnik trebamo mijenjati. Svi argumenti da se Poslovnik treba mijenjati su upravo biti izlaganje naših kolegica i kolega mahom iz HDZ-a koji su stalno koristili ispravak netočnog navoda. Ja u svojim raspravama kojih je bio jedan određeni broj sam samo jedanputa koristio ispravak netočnog navoda kako bih mogao predlagatelj u ime, odnosno kolega koji je u ime kluba govorio dakle reći reći nekoliko riječi. Inače ga nisam koristio i namjerno sam ostavljao priliku svojim kolegicama i kolegama da repliciraju, znači da mi vrate repliku. Jer kao što sam već jednom i rekao i uvijek se pozivam na to veliki Volter je rekao: „Možda se ne slažem sa onime što imate reći, ali ću se do smrti boriti za vaše pravo da to kažete.“ Ja kod toga stojim i zaista u to vjerujem i mislim da uvođenjem instituta replike, odnosno proširavanjem instituta replike i na klubove i na članove Vlade to upravo i postižemo. I zastupnici, dakle da mogu pitati, da mogu replicirati, da se mogu ne slagati ali isto tako i onima koji repliciraju da mogu izražavati dakle svoje slaganje, neslaganje ili/i eventualno ispravljanje navoda koje su kolegice i kolege rekli. Kolega Lesar je govorio o novčanim kaznama za zastupnike koji ne ispunjavaju svoje dužnosti ali mislim da smo tu svi zajedno na tragu ka jednom rješenju. Jer uostalom i predsjednik Sabora je, evo jutros sam baš slušao na radiju najavio razgovor o donošenju kodeksa o ponašanju saborskih zastupnika. I mislim da je to također dobra inicijativa o kojoj ćemo svakako još raspravljati u ovom Domu i dakle moći ćemo se očitovati i o tome. Taj kodeks ne znači da ćemo svi biti uniformirani, da ćemo svi imati ovu ili onu boju. Ja vjerujem da smo mi u različitostima bogatiji, a i političkim različitostima. Ali ako već moramo mijenjati boje onda neki kolegice i kolege s time imaju iskustva jer su boje mijenjali, pa ne vjerujem da će im pasti teško. No, da završim raspravu. Zbog zlouporaba ovih instituta, dakle povrede Poslovnika i ispravka netočnog navoda podržavam ove izmjene i mislim dakle da je dobra stvar što uvodimo repliku, dakle što proširujemo institut replike i na članove Vlade i na predlagatelje. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Imamo četiri replike. Najprije zastupnik gospodin Dražen Đurović. Izvolite. **Đurović, Dražen Zastupnik je govorio o ispravcima netočnog navoda i o tome kako su ih zlorabili zastupnici HDZ-a. Možda i jesu ovih zadnjih mjeseci. Predivnih osam godina zlorabili su ih zastupnici SDP-a, za par godina možda će ih opet zlorabiti zastupnici SDP-a ili HDZ-a. Ali mi se svi možemo sjetiti kako su izgledale saborske rasprave od 90-te godine i kako izgledaju danas nikada saborska rasprava nikada ovaj Dom, zastupnički Dom Sabora nije bio da se izrazim uškopljeniji u raspravi nego što je danas. Nikada nije bio nije bio prazniji, nikada nije bio suspregnutiji i ove zapravo izmjene koje dolaze jedne za drugima malo pomalo susprežu sve više ovdje raspravu. Pa ovdje su zastupnici naroda i što je kada je Krpina bacio torbu? Pa ništa. To je jedan događaj u povijesti ovog Sabora. Zar ćemo sada uvoditi nekakav kodeks ponašanja gdje ćemo svi biti kao da smo pali s Marsa. Pa nismo pali s Marsa, došli smo iz ove države, iz ovog naroda, iz ovih ljudi i na taj način ih predstavljamo. Pa mislim ne samo da ne treba više susprezati rad ovog Sabora nego ga treba zapravo pustiti da on konačno postane reprezent tog naroda što je sve manje i manje i u svim ovim izmjenama ovaj Dom Dom je sve manje i manje reprezent i volje i želje i onoga što taj narod misli. Prema tome, proces izmjena Poslovnika treba ići upravo u suprotnom pravcu od ovoga kojim ide sada, a to je pustit, otvorit taj Sabor u svim njegovim oblicima. Evo to je moje mišljenje. Hvala.

Pa ja se ne bih složio da su rasprave uškopljenje kako ste rekli niti bih se složio u tome da se ide k tome da se te rasprave ograniče. Ono što mislim da trebamo ograničiti je cirkusiranje u Saboru, jer žalosno je da će povjesničari pamtiti ovaj ili onaj saziv po tome da li je netko bacio torbu, da li je netko izvadio suho voće ili komad mesa na govornicu. Ja mislim da je to razina na koju se ne bi trebali svoditi jer mislim da hrvatski narod nije narod cirkusanata i da se tako trebamo i ponašati i da trebamo ozbiljno shvatiti svoje obaveze u Hrvatskom saboru i ozbiljno predstavljati naš narod. Hvala lijepo. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala. Gospodin zastupnik Dujomir Marasović ima repliku. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče. Moja replika na izlaganje gospodina Domagoja Hajdukovića ne bih želio nikoga vrijeđati ali mislim daje gospodin Hajduković zaista mlad i zato mu ja ništa ne zamjeram i da ne shvaća ovdje o čemu se radi. Naime, ako nešto nije uredu on kaže treba mijenjati. Ja se isto slažem da treba mijenjati Poslovnik u kontinuitetu od 18. šta ja znam kojeg stoljeća, ali ovdje se ne radi o promjeni, ovdje se radi o ukidanju nešto što je u Poslovniku. Ovdje se radi o ukidanju demokracije, ovdje se radi naprosto o brisanju prava nekoga da nešto reče o nečemu, dakle ovdje se radi o nešto slično je '46. bilo, bilo je više stranka HSS itd. dok nisu dok nisu partijaši to pobrisali za godinu ili dvije dana, onda je bila samo jedna stranka i samo jedno mišljenje. Otprilike ako postoji zloupotreba ili Poslovnika ili u smislu ispravka netočnog navoda ili u smislu povrede Poslovnika onda to treba kažnjavati. Ne možemo mi ukinuti gospodo ili partijaši ne možemo ukinuti demokraciju zato što demokraciju netko zloupotrebljava nego treba sankcionirati. Ne možemo mi ukinuti građanska prava zato što njih netko zloupotrebljava pa napravi nešto bespravno, nego to treba kažnjavati. I recimo ako je u pitanju povreda Poslovnika onda o tome ako neko tijelo predlaže da utvrdi da je stvarno zloupotrijebio neka mu se mjesec dana ograniči upotreba tog instituta, a ne naprosto sve nas kažnjavati zato što Znači netko mene kažnjava zato što je netko drugi nešto napravio ili zloupotrijebio. To je ustvari gospodo ušutkavanje Sabora. Ali ne govori narod ili hrvatski narod ili Hrvatska ne govori samo u Saboru. u Saboru. Pa čega se plašite? Ima vas ovdje 100 ruku i više, narod govori u ulicama i kafićima. Nećete vi ušutkati javnosti samo što ušutkate ovdje u Hrvatskom saboru oporbu. Hvala lijepo. Nećemo vas ušutkati zato što ćete imati tek repliku onda ćete tek govoriti. Gospodin zastupnik Burić ima repliku. Izvolite. Pardon. Odgovor na repliku gospodin zastupnik Domagoj Hajduković. Ispričavam se zastupniku i jednom i drugom. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala predsjedniče Sabora. Kolega Marasović samo evo koristit ću sada odgovor na repliku kao ispravak netočnog navoda. je prezime Hajeduković, H kao Hrvatska, pa vas molim evo ja sam si uzeo za trud da zapamtim vaše prezime, zapamtite i vi moje. Evo drago mi je što volite to što sam mlad. Meni je isto drago što ste vi bogati iskustvom ali nisam siguran da ste shvatili zapravo o čemu ovdje raspravljamo, jer replika konzumira ispravak netočnog navoda. Dakle, vi ste svojim repliciranjem mogli ispraviti ono što mislite da sam ja netočno rekao. Jedina razlika je što ja sada vama mogu odgovoriti, a ne dakle vi bi sada bi hrvatska javnost bila u zabludi da se ja prezivam Ajduković što se ne prezivam. Sada vas mogu ispraviti. Hvala lijepo. (SDP)** Gospodin zastupnik Burić replika. Izvolite. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dakle, poštovani kolega uistinu mislim da niste shvatili bit ove današnje točke dnevnog reda. Dakle sudjelovanje svih nas u raspravi da doprinesemo tome da dobijemo jedan kvalitetan Poslovnik ali ne izmišljajmo toplu vodu, ne budimo veći katolici od Pape. Ukidanje tri mogućnosti, svođenje tri mogućnosti dosadašnjeg sudjelovanja u raspravi na samo jednu, nije u duhu demokratske i parlamentarne praske zemalja koje imaju puno dužu parlamentarnu tradiciju od Hrvatske. Ako to postoji u njemačkom Bundestagu, ako to postoji u Zastupničkom domu talijanskog Parlamenta, ako postoji i u EU parlamentu i više načina govorenja od samo replike, postoji ispravak netočnog navoda i vjerojatno postoji se i on zlorabi isto tamo. Postoji u nizu zemalja, a mi sada pod izlikom uistinu kako ne bismo zlorabili jedan institut njega ukidamo. Ne trebamo ga ukinuti samo ga trebamo možda drugačije počet primjenjivati. ono što hrvatske građane eventualno iritira ili ne iritira, onda je to ono o čemu mi pričamo, a ne koji institut koristiš. Zapamtite i vodite računa o tome kolega da naša osnovna zadaća ovdje jest raditi u interesu hrvatskih građana, da postoji pozicija i opozicija i da je dužnost opozicije, oporbe, manjine na sve moguće demokratske načine ako treba i opstruirati rad većine. Pa ja sam pričao o filibusteru pričao sam vam o tome. U Americi 4 godine nisu uspjeli izabrati kandidate odnosno usvojiti predsjednikove kandidate za visoke sudačke dužnosti. Jedan kongresmen je to nazvao čak suprotstavljanju volji naroda jer je rekao da je bez presedana da ne možemo o nekim kandidatima glasati već 4 godine samo zbog demokratskog filibustera. Međutim, većina Amerikanaca se protivi u anketi koja je provedena ukidanja filibustera kao, citirat ću vam i to, a to je službena definicija …/Ne razumije se./…, dakle takvi kao …/Ne razumije se./… odnosno blokiranja protivnikove zakonodavne inicijative. To je demokratsko pravo i odugovlači se ako treba beskrajnim držanjem govora za govornicom Senata. To je demokratsko oružje oporbe da bi zastupala i iznosila svoje stavove nasuprot većine i tu nema ničeg lošeg. A mi smo ovakvim modelom sa tri mogućnosti to sveli na jedno. Sad zamislite da smo predložili da uvedemo i filibuster. Ne bi bilo ništa nedemokratski, slijedili bismo Ameriku, Veliku Britaniju, Francusku, Kanadu. ne razumije./… **Šprem, Boris (SDP)** Onda ste gledali u ovaj naš display tako da niste vidjeli da vam je vrijeme isteklo i to za 50%. Sad ću vas obavijestiti, vas, pogotovo vas iz HDSSB-a zastupnike, zastupnike iz HDZ-a i ne samo iz HDZ-a, ima ih još i Laburista, da najčešće ako ste primijetili, to možemo isto izmjeriti, vama kad istekne vrijeme za izlaganje ja često pustim da govorite, to je taj odnos prema oporbi. kada se samo pojavi jedanput ili dvaput odmah šta ne prekidaš s ove strane lijeve, i to sam primijetio. Dakle imamo mi svega ovdje u Saboru i zato nam, ja se ispričavam što sad ovako, i zato nam treba i kodeks samo da se podsjetimo što smo zapisali, ništa drugo. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine Šprem. Gospodine Burić, pa ja mislim da se ne slažemo, da se slažemo zapravo. podupirem svaku konstruktivnu kritiku i tu vam se isto kao i kolega Stazić zahvaljujem na doprinosu, vidim da ste se vi vrlo iscrpno informirali o temi. Međutim, nisam sklon tome da uvodimo loše, znači nešto što se pokazalo evidentno loše samo zato što je to praksa u nekim drugim demokratskim zemljama. Dakle ako mene pitate, ja ponovo ponavljam, ja ću se do smrti boriti za vaše pravo da kažete što imate iako se s vama ne slažem. Ali dakle kroz institut replike dajemo priliku onome kome replicirate da vam na to odgovori. I vama kao i meni, kao bilo kome drugome. Hvala. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala. Gospodin zastupnik Zoran Vinković, replika. Ja smatram da uvaženi kolega zastupniče nitko od ovog Sabora ne radi cirkus, nadam se da kad ste spominjali torbe, suho voće i povrće niste eventualno mislili na sad još uvijek člana Predsjedništva Mršića koji je u prošlom sazivu donio jednu takvu košaricu ili na eventualno Željku Antunović ili eventualno na mene kad sam donio gospođi Kosor onu školsku torbu, usput težina te torbe nije se ni do dan danas promijenila, tako da ne vjerujem da je to tada bio cirkus, ali ne vjerujem da je to i sada ukoliko se time zorno želi pokazati kakvo je stanje u poljoprivredi. Sad ne vidim ja vrijeme obzirom da idu određene izmjene, ali smatram da, tako da ne bi ja opet prekršio Poslovnik. Međutim ako pogledate članak 211. i ovu dugotrajnu raspravu, ja vjerujem da ovo većinu građana Hrvatske danas ne zanima jer se Sabor bavi sam sa sobom i neće se smanjit ni PDV niti će netko donijeti odluku o smanjenju struje, plina i ovo je trebala biti jedna zatvorena sjednica ne samo na Predsjedništvu nego sjednica na kojoj će biti pozvani predstavnici klubova gdje su trebali pokušati donijeti konsenzusom novi Poslovnik. novi Poslovnik. Međutim ako pogledate taj članak 211. tada ćete vidjeti ogromne mogućnosti predlagatelja koji ne mora se samo bojati ispravka netočnog navoda jer ako se gospodin Leko nastavi javljati svakih pola sata po 10 minuta tada ćemo ostati ovdje spavati i vjerujem da danas nećemo ni završiti ovu raspravu o Poslovniku. Odgovor na repliku, zastupnik Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Pa vidite kolega Vinković, ja ne odobravam takvu praksu. Nažalost svodi se, znači pažnja koju dobivate kao zastupnik se ne svodi na to da li ste nešto pametno rekli nego da li ste torbu bacili ili ste nekom psovali majku. Ja se s takvom politikom i takvim ophođenjem u Saboru jednostavno ne mogu složiti. Tako da meni je žao što ste se vi tu prepoznali, ali dakle trebamo postavljati neke veće standarde i a propos toga mislim da je ovaj Poslovnik dobar. **Šprem, Boris (SDP)** Ali replika na repliku i postoji, samo ne postoji daljnja replika jer ne bi nikad završili. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče Sabora. Kolega Hajduković, vi ste spomenuli saborski Poslovnik iz 1861. godine. E vidite, u povijesti Hrvatskog sabora zastupnik koji se ustaje prvo što kaže, kaže časni Hrvatski sabore, to je prva rečenica zastupnika koji se ustaje u povijesti Hrvatskoga sabora. Mi smo i sami zastupnici manje vi i ja, ali prošli sazivi pa i sam Hrvatski sabor je dignitet svojih zastupnika poprilično urušio, znate. Danas kad hodate ulicom teško je reći, bez obzira koja ste stranka, da ste zastupnik u Hrvatskom saboru. Ja se zalažem da zastupnici u Saboru govore, da dolaze na sjednice, da prazne stolice ne primaju plaće i da zastupnici kvalitetom u svojim raspravama doprinose kvaliteti prije svega hrvatskih zakona. Ono što je Vlada predložila ne znači da je dobro. Mi smo zastupnici izabrani od hrvatskog naroda, mi smo parlamentarna zemlja, demokracija i kao takvi mi ovdje nazočni koji danas tu sjedimo možemo dat svoj doprinos, oni koji danas ne sjede ne mogu dat svoj doprinos jer stolice su prazne. A ono što možemo, možemo promijeniti Poslovnik i moramo, tu se slažem, jer je novo vrijeme, ne može Poslovnik od 20 godina biti isti kao što treba biti isti danas. A ono što se ne slažem to je da zadnja bude, zadnja riječ izvršne vlasti. Smatram da mi zastupnici Hrvatskog sabora koji smo izabrali hrvatsku Vladu sa ove ili one strane trebamo ipak kritizirati ono što nije dobro, a pohvaliti ono što je dobro. To je vrhunac demokracije. Ako u bilo kojem trenutku smatramo da je netko vješto ili nevješto iskoristio poslovničku mogućnost ipak je netko nešto rekao pa možda je i zaista nešto netočno ispravio, možda se nije dobro pozvao na članak ili nije dobro citirao. Vi novi zastupnici ne morate sve znat napamet, ali ćete za godinu dana to znati. Ali bitno je ono što je rečeno, zastupnik treba govoriti, zastupnik treba kvalitetno raspravljati, to je vrhunac demokracije. Mi ćemo za godinu dana manje ući u EU, ovaj Poslovnik treba izmijeniti, ovo je prvo čitanje, imamo vremena konsenzusom, tu se slažem gospodine predsjedniče Sabora, dozvoliti da ovaj hram demokracije bude zaista hram demokracije i da se vrati ono vrijeme kad ćemo smjeti reći časni Hrvatski sabor. To je nešto što treba biti na čast nama koji ovdje sjedimo. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Domagoj Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Časni zastupniče Salapić evo drago mi je da dijelimo to mišljenje o kvaliteti rasprave, ja zaista iza toga stojim i s tim se što ste rekli apsolutno potpisujem. Ja mislim da je dobro da raspravljamo o ovome u Saboru i baš da je to dokaz demokratičnosti jer ne želimo uskratiti nijednom zastupniku bio on iz opozicije, pozicije pravo da kaže što misli o ovome. I mislim da je to itekako bitno. Oktroirati ili zatvarati tu raspravu, ograničavati je na predsjedništvo, na predsjednike klubova i slično mislim da to ne bi bilo dobro. I zato evo imate i moju riječ kao zastupnika iz sada opozicije, o pardon pozicije, da ću vaše pravo i pravo svih vaših kolega iz oporbe, ali dozvolite mi onda i iz pozicije braniti. Dakle, pravo na govor, pravo na kvalitetnu raspravu, na konstruktivnu raspravu to je nešto što ću uvijek podržavati. Hvala. gospodin zastupnik Davor Ivo Stier. Jesam. Izvolite gospodine zastupniče. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Ovaj prijedlog odluke je svojevrstan zapravo podsjetnik. Podsjetnik na sve one odluke koje bi ovaj Sabor trebao donijeti, na odluke koje bi Vlada trebala donijeti i predložiti Hrvatskom saboru, a koje nije donijela a hrvatski građani to od Hrvatske vlade i od vladajuće većine očekuju. Jer budimo evo iskreni već par sati bavimo se o tome kako će biti Poslovnik i to kao što je kolega iz HDSSB-a rekao doista nije u primarnom interesu hrvatskih građana danas. Ja ne kažem da to je nevažno pitanje, ali kažem da je već prošlo pola godine od parlamentarnih izbora, da ova Vlada više nije nova i da u pola godine niti jedna prava strukturna reforma nije upućena Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje. Niti jedna prava sveobuhvatna strukturna reforma, a to je upravo ono što nam je potrebno za ponovni rast hrvatskog gospodarstva, za bolji standard hrvatskih građana. I to je ono što hrvatski građani i očekuju i od Hrvatskog sabora i od vladajuće većine i Hrvatske vlade. Ali Vlada to nije učinila, Vlada nije to učinila vjerojatno jer ili nije bila dovoljno hrabra ili sposobna. A za što je bila hrabra i sposobna? Pa zasada, u ovih pola godine, vidimo da je bila samo sposobna i hrabra u povećanju nameta hrvatskim građanima, vidimo da je Vlada SDP-a bila samo hrabra kada je trebalo otvarati ponovno neke ideološke podjele u hrvatskom društvu, kada se trebalo ponovno nametati neke komplekse hrvatskom narodu, kada se trebalo vrijeđati ponovno bleiburške žrtve. Evo i sada vidimo da postoji hrabrost i za to da se donosi jedan novi Poslovnik koji zapravo ono što želi, krajnji cilj, jest da se dodatno zaštiti premijera i ministre u Vladi da ne bi slučajno zadnja riječ bila ona saborskog zastupnika nego da uvijek izvršna vlast ima ima posljednju i zadnju riječ. I to je bit ovog prijedloga, i to je sužavanje parlamentarizma. Dakle, ajmo reći doista što je krajnji cilj ovog prijedloga i naravno vladajuća većina može nametnuti takvo rješenje, može doista ukinuti ispravak netočnog navoda al' vjerujte mi nećete moći spriječiti da na sljedećim lokalnim pa onda parlamentarnim izborima da hrvatski građani isprave sve netočne navode Vlade SDP-a, nećete moći spriječiti da hrvatski građani na izborima isprave sva ona netočna, neiskrena obećanja SDP-a, nećete moći spriječiti da hrvatski građani na izborima isprave netočnu i nesposobnu politiku Vlade SDP-a. Hvala vam. Hvala. Samo 4 replike imate i to od najprije gospođe zastupnice Đurđice Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Stier pa evo ga baš ste dobro rekli, mi već skoro 200 dana u ovom Saboru raspravljamo ili o izvješćima iz 2008., 2010. ili evo danas se bavimo Poslovnikom. Ustav govori o trodiobi vlasti u RH pa je zakonodavna vlast najviša vlast u RH, a Sabor je taj koji obnaša zakonodavnu vlast. I dobro ste rekli i da kroz ove izmjene, odnosno prijedlog izmjena, a vidimo i sa strane nekih zastupnika koji su nam održali slovo o lijepom ponašanju, o dostojanstvu, o tome što sve treba uvesti, što sve treba ukinuti ne znam kako će izgledati Hrvatski sabor. Ne znam da li su baš zastupnici koji su govorili o kodeksu baš i oni ti koji bi trebali govoriti o tom Kodeksu lijepog ponašanja. S druge strane zamišljam kako bi trebala izgledati onda ta sjednica Hrvatskog sabora ako sve ukinemo osim replike možda će nam i replike napisati vjerojatno u tom kodeksu, podijeliti prije sjednice pa ćemo onda mi morati reći ono što će nam napisati tako da bi ta sjednica sjednica Sabora izgledala recimo kao plenum Centralnog komiteta komunističke partije Jugoslavije. Svi ćemo tu sjediti, bit ćemo fini, mirni, pljeskat ćemo kad nam se kaže. Bit je u tome da se treba u ovom Saboru rješavati bitna i važna pitanja i pitanja koja se i odnose na dostojanstvo hrvatskog čovjeka, a to je kako da hrvatski čovjek preživi. Jednako tako trebali bismo odrediti u ovom Saboru i kodeks vladajuće stranke, odnosno od ministara pa nadalje. Mene zanima zašto o tome tu ne raspravljamo mi kao najviša zakonodavna vlast u RH? Mislim Mislim kolega Stier da ste dobro upozorili i da bi na to isto trebalo još više upozoravati. Poštovani kolega, mi se danas ovdje ne bavimo nevažnim pitanjem mi se bavimo prevažnim pitanjem, a to je pitanje na koji način će se voditi rasprave, na koji način će se postupati u najvišem predstavničkom tijelu jedne države. A upravo zato da bi onda na uređen i demokratski način mogli raspravljati o drugim pitanjima i o stvarnim problemima naših građana. Ja se slažem s vama da su porezna opterećenja za naše građane teška. Jesu na žalost, ali bila su nužna jer netko osam godina nije radio svoj posao. Netko se osam godina nije pripremao za svoje rasprave, a to očito ne čini niti danas već smatra da je za privlačenje javnosti dovoljno u svojoj diskusiji spomenuti Bleiburg, komunizam ili naravno druga Tita. Hvala vam lijepo. Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa uvaženi kolega, da ste pažljivo slušali upravo sam rekao da ovo jest važno, ali doista nije u primarnom interesu hrvatskih građana. To je ono što sam ja spomenuo. Dakle, ako ćete već citirati molim vas da pažljivo slušate. A tko je otvorio pitanje Bleiburga pa zaista to nismo mi. To pitanje je otvorila vladajuća većina i to potpuno nepotrebno. Hvala. Gospodin zastupnik Božidar Kalmeta, replika. Izvolite. **Kalmeta, Božidar (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Stier, ja se slažem s vama oko toga da je ovo jedna u stvari potpuno nebitna tema kad su u pitanju hrvatski građani i njihovi problemi, ali mislim da je ha neću reći nebitna, ali tema kojoj se daje previše značaja i ovdje u Hrvatskom saboru. Hoće li biti ispravak netočnog navoda ili neće biti ispravak netočnog navoda, hoće li biti replika ovakva ili onakva šta je tu bitno i šta je tu važno. Važno je jedino u tome što je ovdje već i kazano pa da se ne ponavljam i to je u stvari bit izmjene ovog Poslovnika to je da Vlada uvijek ima pravo kazati zadnju i da Vlada uvijek ima pravo na zadnju riječ. Prema tome, što god netko kaže iz oporbenih klupa Vlada uvijek ima zadnja riječ i može kazati onda svoju istinu. Ono što je u uvodu kada je obrazlagao prijedlog ovih izmjena gospodin potpredsjednik Leko rekao, rekao je da se uvode izmjene Poslovnika kako bi građanima bilo jasno tko se zalaže za koju opciju i koju politiku zastupa. mislim da je to toliko omalovažavanje građana i birača da mislim da je to stvarno previše. Jer ja mislim da hrvatski građani itekako dobro znaju tko koju politiku zastupa i na osnovu toga izlaze na izbore od lokalnih pa do parlamentarnih i tako glasuju nekad za ovu opciju, nekad za onu. Premda mislim da to doista nije argumenat s kojim bi se trebalo braniti izmjene ovih Poslovnika. Prema tome, evo slažem se sa svim onim što ste rekli, ali doista mislim da je to tema kojoj se dalo previše značaja i da to tema uopće nije bitna za život hrvatskih građana hoće li u Parlamentu netko imati ispravak netočnog navoda ili nema. Ali očito je Vladi

Uvaženi kolega je ovaj put bio dosta toga u pravu. I doista, ovo je potpuno nebitna tema za jednog običnog hrvatskog radnika, građanina, seljaka, umirovljenika. Od ove teme ga može samo zabolit glava, možda i neka druga stvar. Jer od ove teme hrvatskom građaninu, radniku, seljaku neće biti ni malo bolje. Neće mu se spustit PDV niti će pojeftiniti litra mlijeka i kruha, da o mesu ne govorim. Možda ono koje bude uveženo, ono zamrznuto pet, šest godina pa odmrznuto to je druga stvar. Najvažnije je sa ovim zakonom upravo štiti Vlada, štiti vlast, a ja ću samo podsjetiti da je mene vaš potpredsjednik i čitav Klub zastupnika HDSSB-a pod oružanom pratnjom saborske straže izveo van jer smo govorili istinu i držali se Poslovnika. Jer i dan danas pogledajte samo što je napisao Ustavni sud o pročišćenom tekstu hrvatskog Ustava pa će vam biti dovoljno jasno. đaba vama gospodine predsjedniče Poslovnika, saborski zastupnik koji ima svoju glavu i svoje mišljenje će uvijek pričati, a možete ga kažnjavati i sa kaznom dugotrajnog zatvora. Neće to pomoći „jer istina je rijeka duboka“ a od Poslovnika se bolje ne živi. **Šprem, Boris (SDP)** To ćemo vidjeti kad krene primjena. A idući na redu za pojedinačnu raspravu je gospodin Davor, ne pardon on je obavio Peđa Grbin. Izvolite gospodine zastupniče. **Grbin, Peđa (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Što je glavna zadaća Poslovnika? Pa glavna zadaća Poslovnika je da osigura demokratsku raspravu, ali isto tako da omogući svima nama zastupnicima da imamo jednaka prava, jednaka prava govoriti, jednaka prava diskutirati. Ovim prijedlogom Poslovnika mi ne samo da ne gubimo prava, mi ih dobijamo. Mi dobijamo prava da odgovorimo svakome, ali svakome tko se pojavi za ovom govornicom i govori o određenoj temi od premijera pa na dalje. Prava koja do sada nismo imali. Premijeru Sanaderu na primjer nitko nije mogao replicirati. Vašoj bivšoj predsjednici gospođi Kosor također. Mi to uvodimo. Da li će se to zvati replika. Ako ste toliko željni instituta ispravka netočnog navoda predložit ću predlagatelju ovog dokumenta da institut replike zamijenimo ispravkom netočnog navoda ukoliko će vas to zadovoljiti. Ali ono što mora ostati je mogućnost da se na repliku replicira. Da kolega, morate znati da kada govorite možete očekivati odgovor, možete očekivati reakciju, možete doživjeti da vas netko poklopi. Kao što sam ja nakon replike željno iščekivao vaš odgovor. Imali smo prilike kod rasprava po klubovima čuti ovakve ili onakve teme. Međutim, posebno bih se osvrnuo na diskusiju kolege Burića. Kolega je vrlo pažljivo proučio Wikipediju i stranicu na Wikipediji koja se tiče filibustera. Međutim, ako govorimo o poslovnicima i o načinu rada drugih Parlamenata onda je nekad poželjno pročitati i same dokumente, Poslovnike o radu. Pa tako primjerice možemo pročitati Poslovnik o radu danskog Parlamenta jedne vrlo demokratske države gdje postoji mogućnost da predsjedavajući ako to potreba zahtjeva, sam odredi kako će netko govoriti. Znači vidi da je na listu po redu došao gospodin Burić i kaže ne, njega ćemo staviti na kraj to sada ne želimo slušati i postavit će nekoga iz pozicije. U Danskoj jednoj uređenoj demokratskoj zemlji to je moguće. U Hrvatskoj bi to bilo skandalozno. U Norveškoj primjerice još jednoj demokratskoj uređenoj državi moguće je da parlament na početku rasprave na prijedlog predsjedavajućeg koji je u pravilu iz redova većine odluči skratiti raspravu po nekoj točci dnevnog reda. I kaže, o Poslovniku a to ćemo raspravljati sat vremena. I onda nema više mogućnosti za zastupnike da govore onoliko koliko je predviđeno Poslovnikom nego da govore onoliko koliko je većina u tom trenutku odlučila. Da li bi to bilo zamislivo u hrvatskom Parlamentu? Ne bi. Ali u norveškom je. Zašto? Zato što svaka zemlja ima svoju proceduru i svaka zemlja ju autonomno stvara. Mi smo danas odlučili predložiti da se ta procedura uredi na drukčiji način. Da li je to dobro ili loše? Ja mislim da je dobro, vi mislite da je loše. Procijenit će javnost. Možda ćete za 3,5 godine ići sa prijedlogom između ostalog u kampanji da se i Poslovnik izmijeni. Ne znam. Međutim ja smatram da je ovaj prijedlog mogućnosti replike koji danas svima na svačije izlaganje dobar, pa neka se ona zove i ispravak netočnog navoda. Druga stvar koja se ovdje istaknula kao problematična je pitanje povrede Poslovnika, no ona se ne gubi. Pa svatko će i dalje imati mogućnosti ustati i reći, Poslovnik je povrijeđen i u istom vremenu kao što je bilo do sada izložiti u čemu je bio povrijeđen. Međutim svatko tko se maši tog instituta biti će dužan nakon toga napisati jednu ili dvije rečenice čisto da ostane čisto da ostane i onda će na to netko morati odgovoriti. Međutim u tom dijelu bih ja imao jedan prijedlog za promjenu predloženog teksta izmjene i dopune Poslovnika, konkretno smatram da bi bilo dobro izrijekom napisati da u slučaju da predsjedavajući prihvati da je došlo do povrede Poslovnika nema potrebe za daljnjim pisanim obrazlaganjem iste. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Poštovani zastupniče na vaše izlaganje imamo prijavljene dvije replike. Prvo je poštovani zastupnik Dinko Burić. Izvolite. **Burić, Gospodine potpredsjedniče, poštovani kolega. Prvo bih rekao nešto o matematici vrlo čudnoj. Pokušavate nas uvjeriti kako je sa tri na jedan plus da je to porast. Ne trebaš završiti fakultet da bih shvatio ako si imao do sada nečega tri, a sada imaš samo jednu mogućnost da je to smanjivanje, a ne povećanje odnosno dobivanje. Što se tiče vaše opaske o wikipediji sada ću vam nešto pokazati uvaženi kolega. ovo vam je prevedeni dokument Poslovnik 7. parlamentarnog saziva EU parlamenta. Ozbiljna rasprava bilo koga od nas ne može se temeljit samo na wikipediji. Možda ju vi čitate, koristim je i ja ponekad, ali vjerujte mi da sam ja pročitao ovo od početka do kraja. Ne morate. Ovo vam je Poslovnik parlamenta Mađarske o kojoj sam govorio. Ovo je raskupusani vidite kako se raspravo Poslovnik njemačkog Bundestaga, prema tome kada se sprema za raspravu onda se treba pripremat temeljito a ne samo na osnovu wikipedie. Ali kada ste govorili tu je i prijevod talijanskog da sada ne izvlačim, kada ste govorili o tome kako je moguće dalje replicirati itd. pa pa kako možemo gledati kakva su rješenja u drugim parlamentima korištena, evo ja sada postavljam pitanje, zašto u Poslovnik ne bismo recimo stavili ono što piše u poslovniku njemačkog Bundestaga u članku 31. mogućnost objašnjenja glasi kako to glasi. To znači da zastupnik prije glasovanja nakon završene rasprave ustane i kaže, ima pravo reći, kako će glasovati ili reći neću glasovati. Tada se ne bi dogodilo kao što se događalo da se sluša stranačka stega, a ne vlastito mišljenje. Pa smo imali prilike i kod zastupnika HDZ-a da jedno razmišljaju … /Upadica: Vrijeme./ … a drugo govore. Evo završavam, kada je kolega gradonačelnik Nove Gradiške čini mi se prilikom donošenja proračuna, sam glasao protiv našeg amandmana da se radi obilaznica oko Nove Gradiške. To se sigurno ne bi dogodilo da se odlučuje po svojoj savjesti, a ne po stranačkoj stezi. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Peđa Grbin. Izvolite. Poštovani kolega, svatko od nas ima mogućnost i pravo obrazložiti zašto će za nešto glasovati ili neće. To činimo, to ste vi činili u svojoj raspravi, to ja činim u svojoj. Imali ste pravo očitovati i na amandmane kao i na tekst predloženog zakona. Međutim ovo što vi govorite, ja se stvarno slažem. Mnoga od tih rješenja su zanimljiva, dobra, bolja ili gora od naših. U Danskoj evo ja nažalost nemam u tekstualnom obliku da mahnem televiziji ali u danskom Parlamentu postoji jedna mogućnost da na kraju zasjedanja povede se rasprava o bilo čemu što zastupnici žele. Da li nešto takvo možemo uvesti u naš Parlament? Mislim da bi potencijalno bilo zanimljivo i da je nešto o čemu treba razmišljati i razgovarati, ali to su sve dokumenti koje stvaramo, koje kreiramo kao što sam rekao i prije. Da li je ovo najbolje ili najgore rješenje? Mislim da nije nijedno od toga, ali je rješenje na kojemu radimo i mislimo da ga treba podržati. I kolega kao što sam prije govorio, ne smanjuju se ovdje sa tri na jedan, institut povrede Poslovnika ostaje u istom obliku, samo ćete nešto morati i napisati. A što se tiče replike, njena mogućnost se širi na sve ono što je prije obuhvaćao ispravak obuhvaćao ispravak netočnog navoda. Možda je umjesto ispravka netočnog navoda i replike sada došlo samo jedno, ali je to mnogo, mnogo veće od onog prije. I tu ona jednostavna matematika jedan plus jedan nije dovoljna. Hvala lijepa. jednu netočnu izjavu, a to je da se nije moglo odgovoriti dosadašnjem predsjedniku odnosno predsjednici Vlade kada bi nešto u svom izlaganju kazao. Moglo se ne replikom nego ispravkom netočnog navoda. I taj instrument je bio takav da nakon toga predstavnik Vlade više nije mogao odgovoriti zastupnicima. Vi sada činite nešto drugo, vi dovodite predstavnike Vlade u dominantnu poziciju nad zastupnikom u Hrvatskom saboru. Dakle oni koji bi trebali odgovarati nama, koji odgovaraju Hrvatskom saboru imaju dominantnu poziciju u toj vrsti polemike i to je narušavanje parlamentarne ravnoteže, htjeli vi to priznat ili ne i zato nas i dovodi to do zaključka da sve ovo što činite, činite kako biste olakšali posao predsjedniku Vlade i ministrima. Druga stvar koju bih vam rekao tiče se zlouporabe, o tome ste dosta govorili svi zastupnici vladajuće koalicije da ovim mjerama, da ovim novim prijedlozima pokušavate otkloniti mogućnost zlouporabe. Ja ću vas upozoriti na nešto što će se možda događati, što će biti puno veća zlouporaba nego što je bio ispravak netočnog navoda. Dođe ovdje premijer ili ministar, održi svoj govor i javi se 50 zastupnika koji traže repliku. Što ćemo onda? Sada je ipak trebalo uhvatiti premijera ili ministra u netočnom navodu pa je bilo dva, tri, pet, deset, a sad će vam se događati da ćete imati po 50 replika i sve će se skupa pretvoriti u još veći cirkus cirkus kako ste neki od vas govorili i smatram da to nije dobro. Hvala vam. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Peđa Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani kolega, prije svega niste mogli odgovoriti na navod ministra ili predsjednika Vlade, mogli ste samo ispraviti ako su nešto netočno rekli. I sada kada govorite da ste mogli odgovoriti kršite Poslovnik jer tamo to nije pisalo. A sad ste sami iznijeli jednu zanimljivu činjenicu koju nitko od vaših kolega do sada nije govorio, a to je upravo to, sada ćete na bilo što što iznese predsjednik Vlade, potpredsjednici ili ministri moći odgovoriti. I nije stvar demokratske procedure da li će rasprava trajati sat vremena, 20 sati ili nekoliko dana kao što je poštovani kolega Burić rekao da može biti u Sjedinjenim Državama, Kanadi, Francuskoj ili Ujedinjenom Kraljevstvu. Upravo je to srž demokracije da ćete sada dobiti priliku da na sve što bude rečeno za ovom govornicom odgovorite, priliku koju do sada niste imali i zato vam zahvaljujem što ste istaknuli upravo ono što je bitno i što je dobro u ovom prijedlogu Poslovnika, a to je da će svatko imati veća prava nego što ih je imao do sada. Hvala vam na tome. Hvala i vama poštovani zastupniče. Sad ćemo zastati s raspravom, otići ćemo na stanku i u 15 sati početi s raspravom poštovanog zastupnika Željka Kolara. Dobar tek tko ide jesti. U 15 sati.